ministra, kolegice i kolege zastupnici. Započinjemo s današnjim zasjedanjem. Na dnevnom redu započinjemo predlažem s objedinjenom raspravom o Konačnom prijedlogu zakona o dopuni Zakona o nadzoru državne granice i Konačnom prijedlogu zakona o dopuni Zakona o obrani Pitam vas jeste li suglasni da provedemo objedinjenu raspravu? Zahvaljujem. - Konačni prijedlog zakona o dopuni Zakona o nadzoru državne granice, hitni postupak, prvo i drugo čitanje. Predlagatelj je Vlada Republike Hrvatske temeljem članka 85. Ustava Republike Hrvatske i članaka 172. i 204. Poslovnika Hrvatskog sabora. sabora. - Konačni prijedlog zakona o dopuni Zakona o obrani, hitni postupak, prvo i drugo čitanje. Predlagatelj je također Vlada Republike Hrvatske temeljem istih odredbi Ustava i Poslovnika.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 Raspravu o oba konačna prijedloga zakona proveli su Odbor za zakonodavstvo, Odbor za obranu, Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost čija izvješća ste primili na sjednici. Amandmane na konačni prijedlog zakona o dopuni Zakona o nadzoru državne granice podnijeli su zastupnik Peđa Grbin i Odbor za zakonodavstvo. A u svezi Konačnog prijedloga zakona o dopuni Zakona o obrani amandman je podnio samo zastupnik Peđa Grbin. Želi li predstavnik predlagatelja Konačnog prijedloga zakona o dopuni Zakona o nadzoru državne granice dodatno obrazložiti prijedlog? Gospodin ministar Vlaho Orepić, izvolite. Poštovani potpredsjedniče, poštovane saborske zastupnice i saborski zastupnici lijepo vas pozdravljam. Ovdje držim uistinu bitnim prepoznati sljedeću stvar, znači policija i vojska se susreću sa nestandardnim ugrozama da to tako nazovem ili okolnostima možda je još bolje reći pa tako da imamo jedan sraz potrebe da zaštitimo granice, a i potrebe da pružimo sigurnost i humanitarnu pomoć ljudima koji su se zatekli u slučaju migrantske krize. Ovaj prijedlog zakona naglašavam da će se koristiti iznimno, znači težišna riječ je iznimno, u izvanrednim okolnostima koje nadilaze kapacitete policije, a koji su kao takve utemeljene na analizi rizika za unutarnju sigurnost i procjene prijetnji koje bi mogle ugroziti sigurnost granica kao i potencijalnog izbijanja humanitarne krize uslijed velikog pritiska migranata na državnim granicama. U pružanju potpore od strane Oružanih snaga, postupanja Oružanih snaga temelji se isključivo na uputama policije. Znači, imamo iznimno i uputama policije. To su dvije ključne stvari. Da malo približimo problem, želim reći i nešto što je u ovom trenutku i živo po tom pitanju, recimo na primjeru Obalne straže možemo konkretno vidjeti da je Obalna straža u u sastavu Oružanih snaga i sudjeluje u zaštiti granice. Znači, ovim dopunama Zakona o nadzoru državne granice samo jamčimo potencijale, u zaštiti državne granice. U ovom trenutku i u ovim okolnostima to policija u potpunosti može obavljati. Hvala lijepo. Zahvaljujem. I u ime drugog predlagatelja Ministarstva obrane gospodin zamjenik ministra Tomislav Ivić, izvolite. **Ivić, Hvala lijepo poštovani gospodine potpredsjedniče, uvažene gospođe saborske zastupnice, uvaženi saborski zastupnici. Samo u nekoliko rečenica o dopuni Zakona o obrani kao što je ministar unutarnjih poslova rekao koja je namjena i cilj ovog zakona. Dakle ovim Zakonom o dopuni Zakona o obrani u biti se otvara mogućnost da Oružane snage Republike Hrvatske pružaju potporu policiji u zaštiti državne granice u skladu sa Zakonom o nadzoru državne granice a sve u cilju otklanjanja moguće ugroze suvereniteta Republike Hrvatske. Kao što je rekao gospodin ministar ta u biti suradnja između vojske i policije već i postoji u nadzoru granice na

asistiranju vojske policiji donosi Vlada Republike Hrvatske na prijedlog ministra obrane uz prethodnu suglasnost predsjednice Republike i vrhovne zapovjednice Oružanih snaga. I ono što je također bitno i treba posebno naglasiti da za provedbu ovog zakona nije potrebno osigurati dodatna sredstva u državnom proračunu RH. Hvala lijepa. Zahvaljujem. Za repliku se javio uvaženi zastupnik Milorad Pupovac, izvolite. **Pupovac, Milorad (SDSS)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Poštovani gospodine ministre, zahvaljujemo na vašem kratkom izlaganju i na izrečenom i na izrečenom da će Odluka o upućivanju pripadnika Oružanih snaga na naše granice biti donesena nakon procjene odnosno analize rizika. Ono što bi nas kao zastupnike u Hrvatskom saboru zanimalo zašto predlagatelji tj. Vlada nisu povodom donošenja izmjene, odnosno dopuna ova 2 zakona predstavili zastupnicima u Hrvatskom saboru a to znači predstavnicima naroda analizu na temelju koje se donose ove izmjene. Dakle cijenimo činjenicu da će se provoditi i napraviti procjena rizika. Ali ono što bi nas zanimalo jest zašto zastupnici kada trebaju donijeti odluku i glasati o ovome nisu prethodno dobili analizu na temelju koje se odlučilo u izmjene i dopune ovoga zakona. **Podolnjak, Robert (MOST)** Zahvaljujem.

je u čitavom nizu humanitarnih aktivnosti postupala i na području Republike Hrvatske već. Analiza u ovom momentu nije potrebna. Zašto to kažem? Jer ne možemo predvidjeti okolnosti u kojima se razvoj događaja može razvijati. Vrlo je bitno ukupni raspoloživi potencijal dovesti u formu upotrebljivosti. U tom kontekstu je vojska donesena u ovaj kontekst. Uistinu znači po prosudbi i sigurnosti situacije mi u danom trenutku možemo reagirati. Evo, hvala lijepo. Sljedeća replika je uvaženi zastupnik Drago Prgomet. Izvolite. **Prgomet, Drago (HRID)** Hvala lijepa. Dakle jedna ovako važna odluka kojom se vojsci daju izvršne ovlasti, dakle ovdje se ne radi o trenažnom postupku. Doista smatram da u podlozi mora imati puno ozbiljniju analizu zbog čega se danas ovakav zakon predlaže. Premijer je rekao vrlo zadovoljan kao što je i većina građana Republike Hrvatske da je na određen način smanjen priliv migranata, odnosno izbjeglica kroz Hrvatsku odnosno da je Balkanska ruta zatvorena. Onda je to razlog više pitati zašto ovakav zakon nije npr. donesen ili predložen kada je skoro 600 tisuća izbjeglih ljudi prošlo kroz Hrvatsku nego sada kada tih ljudi nema. Ja doista ne sumnjam u dobre namjere predlagatelja, ne sumnjam da se želi na određeni način osigurati za nekakva moguća, nekakve moguće situacije ali opet držim da mora postojati analiza ili informacija koja vjerojatno postoji, vjerojatno ju i premijer ima zbog čega se danas uopće razgovara o ovom zakonu, zbog čega je ovaj zakon predložen i zbog čega je ovaj zakon predložen po hitnom postupku. Kao saborski zastupnik a vjerujem i svi ostali saborski zastupnici bi samo željeli tu informaciju imati da znaju u konačnici da li mogu ili neće podržati ovaj zakon. Hvala vam

Molim vas, prepoznajte dva momenta u ovoj situaciju, u ovim okolnostima. Znači vrlo je bitno da se prepozna da i Hrvatska policija i Hrvatska vojska u ovom trenutku obnašaju vrlo jasno definirane svoje zadaće. Eventualna sinergija djelovanja će nastupiti u izvanrednim okolnostima. Znači ključna, sljedeća ključna riječ je izvanredne okolnosti kojih smo bili svjedoci nedavno. Imamo činjenicu da je angažman vojske već bio tijekom ove migrantske krize. Znači mi samo stavljamo jednu formalnu mogućnost da se razvije naš potencijal u smjeru zaštite hrvatske granice i humanitarne pomoći. Molim vas da razumijete okolnosti i nadam se da svi prepoznajete da ovdje nema nikakvih drugih skrivenih namjera. (MOST)** Zahvaljujem. Sljedeća replika uvaženi zastupnik Igor Dragovan. Izvolite. Pa meni se čini da se sa ovim letećim izmjenama dva zakona pokušava progurati jedan koncept za koji smatram da bi trebala biti vrlo široka rasprava u ovom Parlamentu s obzirom da to na odborima čujemo, a to je nazovimo to koncept domovinske sigurnosti. Za tako nešto je potreban široki konsenzus svih prisutnih u Hrvatskom saboru i jedna široka rasprava. To se ne uvodi letećim izmjenama pojedinih zakona za koje držim da čak nisu ni ustavne, a zbog čega to držim? Prvo, izmjenama Zakona o obrani se ne definira što bi Oružane snage RH trebale raditi. Angažman Oružanih snaga je kumulativno definiran i sa Ustavom i sa zakonom, prema tome ovdje ne stoji u vašim izmjenama što bi Oružane snage trebale raditi ovim izmjenama zakona u asistiranju ili zajedničkom angažmanu sa policijom policijom u nadzoru hrvatske državne granice. Kao što znamo vojska ne može raditi sa civilima, ne može ih legitimirati. Prema tome, to je jedna potpuno druga vrsta djelatnosti. Drugo, mislim da je u koliziji s Ustavom iz jednostavnog razloga zato što je apsolutno isključen ovaj Hrvatski sabor. Hrvatski sabor donosi odluke o angažmanu Oružanih snaga Republike Hrvatske. Sa ove dve izmjene vi ste apsolutno Hrvatski sabor stavili van snage u smislu rasprave i donošenja odluka kakve god one bile o angažmanu Oružanih snaga. I treće. Definitivno potreba te vrste ili najavljivanje da bi se nešto moglo dogoditi u ovom trenutku mi uistinu ne vidimo da je takva kriza da bi mi mijenjali ova dva zakona po hitnom postupku. Uostalom ovaj Parlament u slučaju ne daj Bože takve vrste ugroze koju vi najavljujete i ne mogu se oteti dojmu da netko možda i želi da bi progurao jedan drugi koncept Hrvatski sabor uvijek može takvu vrstu odluke donijeti. **Podolnjak, Uvaženi gospodine zastupniče, to što ste rekli čini vam se to ste dobro rekli. Znači jednostavno nema skrivenih namjera. Raspoložive potencijale u ovom trenutku želimo imati mogućnost upotrijebiti u slučaju date potrebe i to je sve. I molim vas na taj način razumite naš prijedlog. Hvala lijepo. Zahvaljujem. I posljednja replika uvažena zastupnica Gordana Sobol. Izvolite. **Sobol, Gordana (SDP)** Zahvaljujem gospodine predsjedavajući. ovdje imam objedinjenu raspravu o dva prijedloga zakona. Govori se da se oni donose na osnovu moguće ugroze sigurnosti i procjene i analiza rizika. Procjenu analize rizika mi ovdje u Hrvatskom saboru nismo dobili. Nismo je dobili niti na nadležnim odborima, na Odboru za obranu i Odboru za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost. To što se predlaže uz ovako kratko obrazloženje, a da mi ovdje dignemo ruku i da damo mogućnost predsjednici, odnosno ministru, odnosno premijeru da sutra pošalje vojsku na granice je ispod svake razine. Tri rečenice i u izmjeni jednog i u izmjeni drugog zakona. Kažete da nam se samo čini da nema skrivenih namjera. Poštovani ministri i meni se isto čini da vi samo tako govorite o nekakvim mogućim budućim ugrozama nacionalne sigurnosti. To tako ispada. Vama se čini, predsjednici se čini, premijeru se čini, ne znam kome se čini da bi mogle biti nekakve moguće ugroze ugroze nacionalne sigurnosti i sad mi ovdje trebamo dignuti ruku za zakone kojima omogućavamo uskom, najužem krugu ljudi da sutra donesen odluku da Hrvatske oružane snage dođu na granice. A ja pitam kako? Čime? Hoćemo tenkove? Hoćemo s puškama u ruci? A sami ste rekli i jučer u raspravi na odborima, pa i danas da policija vrlo uspješno obavlja te zadaće. Čemu onda ove izmjene? Objasnite nam čemu onda ove izmjene i duboko protestiram što niste bili u stanju te vaše analize i procjene moguće ugroze predočiti makar nadležnim odborima, da možemo onda o tome meritorno raspravljati. Protestiram što iz konačnosti, iz konačne odluke se potpuno isključuje Hrvatski sabor. Očitovanje zamjenika ministra, izvolite. da će sutra hrvatska vojska biti na granicama. Ona će biti ako za to bude bilo potrebe. To je ključno. Odluku o uporabi Oružanih snaga unutar RH ne donosi Hrvatski sabor. Zna se tko donosi odluke o uporabi Oružanih snaga unutar RH. Drugo je pitanje kada se pripadnici Oružanih snaga šalju u misije izvan granica Republike Hrvatske. Naravno da je u to uključen i Hrvatski sabor koji u krajnjoj liniji donosi konačnu odluku uz prethodnu suglasnost Predsjednice Republike. što je u ovom sporno. Zašto bi sada trebale postojati analize ako se s ovim prijedlogom samo otvara mogućnost. Analize će postojati onda kada bude trebalo donijeti odluku da li Oružane snage trebaju asistirati policiji ili ne trebaju asistirati policiji. Ovo je dakle samo otvaranje mogućnosti i u ovom trenutku ništa više od toga. Hvala lijepo. **Podolnjak, Prelazimo na sljedeći dio oko izvješća sa odbora. Da li izvjestitelji s odbora žele uzeti riječ? Ako ne prelazimo na raspravu. U ime Kluba zastupnika SDP-a uvaženi zastupnik Joško Klisović, izvolite. Hvala gospodine potpredsjedniče Sabora. Pozdravljam i zahvaljujem na uvodnim izlaganjima ministru i zamjeniku ministra, posebice na kratkoći i jasnoći. Dvije poruke ste nam poslali, koje sam ja iščitao, jednu da će ova rješenja biti aktivirana u iznimnim situacijama, iznimno i drugo da prilikom predlaganja ovog zakona niste radili analize potrebe da se ova rješenja stave. To ste kazali u odgovoru pitanje pitanje gospodina zastupnika Pupovca. E pa sada, Klub zastupnika SDP-a neće podržati predložene dopune zakona iz dva razloga, iz pravnog i iz političkog. Iz pravnog jer smatramo da niste u skladu sa Ustavom Republike Hrvatske. Iz političkog jer smatramo da nisu odgovarajuće političko rješenje na zahtjeve i izazove koje pred nas postavlja izbjeglička kriza te da se s njima šalje kriva politička poruka našim građanima, drugim državama i samim izbjeglicama. Ustavnost predloženih mjera, predlagatelj zakona poziva se u obrazloženju ustavne osnove za donošenje zakona članak 7. Ustava. A što kaže članak 7. Ustava? Članak 7. Ustava utvrđuje temeljnu zadaću Oružanih snaga. Ustav kaže: "Oružane snage Republike Hrvatske štite njezin suverenitet i neovisnost te brani njezinu teritorijalnu cjelovitost." To je temeljna ustavna uloga Oružanih snaga. To je ono što ovaj narod želi od Oružanih snaga. A Oružane snage su za taj, a ne neki drugi zadatak, opremljene i obučene. I zato su one najjača fizička sila u zemlji čiji je zadatak odvraćanje svih snaga koje bi mogle ugroziti našu suverenost i neovisnost te u slučaju da to netko i pokuša suprotstaviti se takvoj agresiji. Zato što su najjača fizička sila u državi njihove nadležnosti i način uporabe su strogo regulirane Ustavom i Zakonom o obrani te su one pod stalnim parlamentarnim nadzorom. Isti članak propisuje i slučajeve kada Oružane snage mogu biti korištene kao pomoć drugim državnim tijelima. To su sljedeći slučajevi: situacija protupožarne zaštite, kada vatrogasne snage nisu u mogućnosti nositi se s požarom, spašavanje, nadzor i zaštita Republike Hrvatske, prava Republike Hrvatske na moru. Nitijedna od navedenih situacija ne daje ustavni temelj za dopunu zakona kako je predložila Vlada. Dodatno, isti članak Ustava navodi i da u slučajevima predviđenim u člancima 17. i 101. Ustava Oružane se snage mogu ako to zahtijeva narav pogibelji, naglašavam narav pogibelji, koristiti kao pomoć policiji i drugim državnim tijelima. U slučaju prolaska izbjeglica kroz Republiku Hrvatsku nije došlo do takve naravi pogibelji kojima se ugrožavaju životi naših građana. Mogućnost da se među izbjeglicama nalaze i teroristi postoji ali slanje vojske na granicu nije odgovor na takvu prijetnju, niti će slanje vojske na granicu onemogućiti takvu prijetnju. Terorizam se adresira na potpuno drugi način i drugim mehanizmima. U Hrvatskoj dosada nije zabilježen nitijedan slučaj pogibelji stanovništva uzrokovan djelovanjem izbjeglica. Ali je nažalost duž balkanske rute takozvane bilo pogibelji među izbjeglicama uzrokovanih iscrpljenošću, bolešću ili neadekvatnošću plovila koje su koristili u bijegu od rata i mučenja. Dakle, osim citiranog članka 7. pomoć policiji od strane Oružanih snaga Ustavom je ograničena na točno specificirane slučajeve u člancima 17. i 101. I to kao što sam naveo pod uvjetom da takav angažman Oružanih snaga zahtjeva narav pogibelji za koji smo utvrdili da je nema. Članak 17. Ustava utvrđuje da u doba ratnog stanja ili neposredne ugroženosti neovisnosti jedinstvenosti države te velikih prirodnih nepogoda pojedine slobode i prava zajamčena Ustavom mogu se ograničiti. Izbjeglice koje prolaze kroz RH na putu za druge europske države ne predstavljaju ni ratno stanje, niti stvaraju stanje neposredne ugroženosti neovisnosti i jedinstvenosti države Hrvatske niti su velika prirodna nepogoda zbog koje bi se pojedine slobode i prava zajamčena Ustavom mogla ograničiti. Kroz Hrvatsku je od početka izbjegličke krize prošlo više od 650 tisuća 650 tisuća ljudi. Hrvatska javnost nije upoznata je li netko od tih ljudi određenom aktivnošću, činjenjem ili ne činjenjem bilo kakvom drugom radnjom ugrozio neovisnost i jedinstvo naše države niti uzrokovao veliku prirodnu nepogodu. Stoga opravdano možemo smatrati da nije. Ljudi bježe od Islamske države takozvane, a ne misle otrgnuti dio teritorija RH da bi na njemu uspostavili Islamsku državu i time ugrozili suverenitet i teritorijalni integritet naše države.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 Izbjeglice ne predstavljaju pogibelj na koju se referira Ustav a u kontekstu nejednakosti osoba koju spominje Ustav treba imati na umu činjenicu da izbjeglice prevladavajuće dolaze iz muslimanskih zemalja i islamske su vjeroispovijesti. Diskriminacija po vjeri je Ustavom zabranjena. Ovaj članak Ustava također traži i da Hrvatski sabor dvotrećinskom većinom proglasi ograničavanje sloboda i prava zajamčenih Ustavom, a što se nije desilo. Stoga niti ovaj članak ne može biti Ustavna osnova za predloženu dopunu Zakona o obrani. Članak 101. Ustava odnosi se na situaciju ratnog stanja u kojem nismo, situaciju neposredne ugroženosti neovisnosti, jedinstvenosti i opstojnosti države, što se ne dešava, situaciju kada su tijela državne vlasti onemogućena da redovito obavljaju svoje ustavne dužnosti što također u slučaju izbjegličke krize nikada nije bilo posrijedi. To se da isčitati kako iz izjava bivših ministara i predsjednika Vlade tako i sadašnjih. Prema tome niti ovaj članak Ustava ne daje ustavni temelj za predloženu dopuna Zakona o obrani. Nadalje, predlagatelj zakona u obrazloženju navodi da za provedbu zakona nije potrebno osigurati dodatna sredstva u državnom proračunu. Svaki angažman Oružanih snaga izaziva troškove. Troškove za provedbu ovog zakona nisu predviđeni u državnom proračunu o kojem smo jučer raspravljali. Troškovi korištenja ljudskih resursa i materijalnih sredstava u Oružanim snagama će sigurno nastati a nisu predviđeni planom aktivnosti Oružanih snaga. Stoga ovu ocjenu o nepostojanju troškova prigodom angažiranja Oružanih snaga u pomoć policiji smatram neozbiljnom i pogrešnom. Zaustavljanje izbjeglica i tražitelja azila koji bježe pred pogibelji vojskom na granici moglo bi biti i suprotno obvezama koje imamo po Konvencijama o pravima izbjeglicama i tražiteljima tražiteljima azila. I zato sam predložio ministru vanjskih poslova na zajedničkoj sjednici Odbora za vanjsku politiku i europske poslove da se takva jedna analiza napravi u Ministarstvu vanjskih poslova. Toliko o pravnim argumentima. A sada politički, slanje vojske na granicu nije odgovarajuće političko rješenje na zahtjeve i izazove koje pred nas postavlja izbjeglička kriza te neće doprinijeti boljem upravljanju krizom u skladu sa našim pravnim poretkom i međunarodnim obvezama. Glavna politička pitanja ovdje su opravdanost dopuna zakona, učinkovitost i dodana vrijednost dopuna zakona za upravljanje krizom, europsko rješenje kako se predložena dopuna zakona uklapa u zajedničko europsko rješenje, politička poruka koja se šalje našim građanima, drugim državama i samim izbjeglicama. Opravdanost, što se želi ovim dopunama zakona postići? Želi se poslati vojska na granicu da pomaže policiji u obavljanju policijskog posla. Koji su to poslovi koji mogu biti, gdje vojska može pomoći policiji a da ne koristi oružje? To su prvenstveno logistički poslovi. No logističku pomoć su nudili i volonteri i razne udruge i to besplatno. Što je Vlada učinila volonterima? Ukinula im je topli obrok u kampu gdje su zbrinjavali izbjeglice i de facto im se na taj način zahvalila na pomoći, tj. odbila daljnju suradnju. A vojska je i do sada pružala logističku pomoć policiji u zbrinjavanju izbjeglica a za što nisu bile potrebne probleme zakona i nitko to nije problematizirao. Policija sama po sebi ima dovoljno ljudstvo, 25 tisuća policajaca i dovoljno materijalno tehničkih sredstava da samostalno u skladu sa svojim nadležnostima i ovlastima upravlja procesima na terenu, nadzire granicu i kontrolira prelazak preko nje, kao što je to radila i do sada. U tomu joj pomažu i druge državne službe koje su za to Ustavom i zakonom ovlaštene. Jedino političko objašnjenje zašto vojsku treba poslati u pomoć policiji je ili da se pošalje poruka izbjeglicama i migrantima da nisu dobrodošli i da je država spremna upotrijebiti i silu vojske da ih odvrati jer sila kojom raspolaže policija nije dovoljno snažna. A znamo da je razlika u sili između vojske i policije u kalibru i vrsti oružja. A različita je i obuka vojnika i policajaca s obzirom na različite zadatke koje moraju obavljati. Ili možda je objašnjenje da se vojska na mala vrata, potiho, ovlasti za provedbu određenih policijskih ovlasti na cijelom teritoriju Republike Hrvatske. Ovo bi značilo portuustavnu derogaciju demokracije i ustavnog poretka u državi. Odlučno i glasno kažemo tenkovi u doba mira i mimo Ustava nisu dobrodošli na ulicama naših gradova. Oružane snage trebaju obavljati svoju ustavnu dužnost i biti pod stalnim parlamentarnim nadzorom i kontrolom. Tako se to radi u demokracijama, tako se to treba raditi i u Hrvatskoj. Vlada je kao predlagatelj dopuna zakona u potpunosti namjerno ili nenamjerno propustila definirati opseg angažmana Oružanih snaga u poslovima pomoći policiji. Tako nešto ne očekujemo od stručne Vlade. Hoće li Oružane snage koristiti sve svoje resurse od tenkova do oružja za masovno uništavanje u pomoći policiji? Hoće li pomoć biti pružena samo uz graničnu crtu ili po cijelom teritoriju Republike Hrvatske? Hoćemo li stvarno gledati tenkove na našim ulicama? Hoće li biti zapreke da tako nešto u budućnosti ako se zakon usvoji na ovaj način i ne desi? Angažman Oružanih snaga nije niti vremenski ograničen već je samo uvjetovan ocjenom premijera i ministra unutarnjih poslova. Vojska je u skladu sa demokratskim standardima i NATO pravilima pod stalnim parlamentarnim nadzorom. Ali za razliku od policije nije pod građanskim nadzorom. Ako vojska počne obavljati policijske poslove tko će nadzirati u slučaju prekoračenja ovlasti ili povreda ljudskih prava? Hoće li doći do derogacije demokratskih standarda i prave države na najgori mogući način korištenjem vojne sile? Pa još od starog Rima vojska nije smjela rušiti vlastitu demokraciju i preuzimati policijske poslove u doba mira. I nemojmo zaboraviti da od početka krize nije zabilježeno niti jedno kazneno djelo počinjeno od strane više od 650 tisuća izbjeglica koje su prošle kroz našu Domovinu. Niti je bila ugrožena sigurnost naših građana niti njihove imovine. Kada govorimo o opravdanosti predložene mjere moramo se upitati zašto se predlaže sada. Zašto se sada šalje vojska na granicu u pomoć policiji kada se broj ulazaka izbjeglica bitno smanjio i kada se policija dokazala da je znala upravljati krizom i uvjetima bitno većeg broja ljudi koji su ulazili u Republiku Hrvatsku? Na ovo pitanje nismo dobili suvislo objašnjenje. Stvar više miriše na opće nesnalaženje Vlade i kopiranje nekih drugih država u istočnoj Europi. A za takvu politiku iz Europe su im stizale riječi kritike i osude. A niti smo se mi u Hrvatskoj ugodno osjećali kada smo vidjeli da naši NATO saveznici i europski partneri na unutarnje granice Europske unije, na granicu sa našom zemljom šalju svoju vojsku. Takvo ponašanje nismo doživljavali kao dobru političku poruku Hrvatskoj. Na koji način će se učinkovitije upravljati krizom ako se uključi vojska? Posebice se ovo pitanje legitimno nameće uvjetima smanjenog dolaska izbjeglica i dokazane sposobnosti policije da nadzire i kontrolira granicu te osigurava sigurnost građana i njihove imovine. Vlada nam na ovo pitanje nije dala odgovor. stalno ponavlja da je rješenje za izbjegličku krizu europsko rješenje. S tim se možemo složiti, ali Vlada nam nije rekla što je to europsko rješenje, do kuda su došli pregovori i što je hrvatska uloga u tom rješenju a to sigurno nije slanje vojske na našu granicu. Slanje vojske na granicu u pomoć policiji Vlada predlaže u trenutku kada EU izlazi sa obrisima politike koja bi trebala dovesti do smanjenja priljeva izbjeglica i migranata posebice ekonomskih, u trenutku intenzivnih pregovora s Turskom i jačanja kontrole grčkih granica putem Frontexa. U trenutku jačanja angažmana EU i NATO-a na razbijanju kriminalnih mreža koje ilegalno dopremaju ljude na europsko tlo. U trenutku pojačane diplomatske ofanzive za stabilizaciju Sirije putem političkih pregovora. I umjesto da budemo dio tih zajedničkih nastojanja EU i NATO-a mi bismo slali vojsku na našu granicu i demonstrirali silu napaćenim ljudima izbjeglim od horora rata. Prethodna Vlada je imala jasno utvrđene prioritete koji su usmjeravali svaku našu operativnu odluku. To su bili sigurnost građana i njihove imovine. Republika Hrvatska neće biti hot spot, humani odnos prema izbjeglicama u skladu sa međunarodnim pravom i demokratskim vrijednostima. Zalagali smo se za zajedničko europsko rješenje u skladu sa vrijednostima na kojima počiva EU, vrijednostima demokracije i ljudskih prava, nediskriminacije i vladavine prava, poštivanje vlastitih pravila koja su nam nalagala pružanje pomoći ljudima koji bježe od pogibelji i poštivanje njihovih prava sadržanih u našim pravnim porecima.

samo kazati da SDP neće podržati ove prijedloge, da smatramo da članak 7. Ustava ne daje pravnu osnovu za predloženu dopunu. **Podolnjak, Robert (MOST)** Zahvaljujem. Ali rekli ste na početku da nećete podržati, u prvoj rečenici ste rekli. Zahvaljujem. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Gospodine zastupniče, u vašem izlaganju kao bivšeg dužnosnika visoko pozicioniranog, znači u Ministarstvo vanjskih poslova poslali ste odavde poruku da se Hrvatski narod u biti mora bojati svoje Hrvatske vojske kao profesionalni vojnik koji je bio 17 godina vojnik iznimno sam ponosan na Hrvatsku vojsku, na njenu humanost kako u Domovinskom ratu kao pobjedničku vojsku tako i poslije Domovinskog rata koja pokaziva sve svoje karakteristike poglavito u misijama van Hrvatske van Hrvatske države. Ove poruke o tenkovima apsolutno su neistinite i dezinformacije i ne rade na zajedništvu Hrvatskog naroda i kompletnog naroda sa nacionalnim manjinama, sa svima kojima šaljete poruke, ovdje spominjete Muslimane, spominjete Islamske države. Apsolutno Hrvatska je uvijek bila humana, a hrvatski vojnik je uvijek bio human. I kad se borio protiv mnogo jačega neprijatelja donio je slobodu hrvatskom narodu. I vaša je velika odgovornost što niste donijeli Nacionalnu strategiju. I danas piše u Nacionalnoj strategiji da nismo u NATO-u koja je donesena 2002. 2002. godine, Nacionalna strategija za obranu. To je neozbiljnost. Ovo je jedna ozbiljna situacija gdje hrvatska policija zajedno sa resursima hrvatskih vojnika želi pomoći humanitarno, jer to smo mi Hrvati uvijek bili humani i humanitarni i to ćemo u ovim, znači ovom izmjenom zakona mi ne želimo nego u iznimnim situacijama da ti resursi pomognu. Jer znamo da Hrvatska vojska nema ni pričuvu, nema ni ročnu vojsku, znači obaveznu ročnu vojsku. I šteta je te naše resurse i potencijale ne upotrijebiti u humanitarne svrhe zaštite naše granice. …/Upadica Podolnjak: Zahvaljujem./… I treba misliti o hrvatskom narodu na human način i Hrvatskoj vojsci, a ne strašiti hrvatski narod sa Hrvatskom vojskom. Petrina. **Petrina, Stipe (NLSP)** Evo gospodine predsjedavajući, isteklo je vrime pa tek ništa sada više nema povrede Poslovnika. Upozoravao sam zastupnike da je prekoračeno vrijeme. Evo u redu. Odgovor na repliku uvaženi zastupnik Joško Klisović. Poštovani gospodine zastupniče Bulj, ja se u potpunosti slažem sa karakterizacijama Hrvatske vojske i hrvatskog vojnika koji ste vi iznijeli. I moja poruka sa govornice nije bila ona koju ste vi kazali. Ja ne strašim hrvatske građane Hrvatskom vojskom, niti bih to ikad činio. Hrvatska vojska je ovdje zbog hrvatskih građana. Ono što sam ja upozorio s one govornice, je da ne treba otvarati mogućnost za potencijalnu manipulaciju Hrvatskom vojskom od strane pojedinog političara ne danas, možda i sutra. Ne znamo kad. Ne treba otvarati takve mogućnosti posebice ako su takve mogućnosti protu ustavne. A u onoj analizi koju sam izveo jasno se dalo vidjeti da dopune koje se predlažu od strane Vlade nisu utemeljene na Ustavu. Hrvatska vojska je naš ponos, hrvatski vojnik je naš ponos. Znamo što su napravili u osnivanju ove države, utkali su sebe u njene temelje. Ja to poštujem, vi to poštujete. Vjerujem da svi u ovoj sabornici to poštuju. Na pamet mi ne bi palo da na taj način kvalificiram Hrvatsku vojsku i hrvatskog vojnika. Ali da, ne želim da ono što smo stavili u Ustav kao zadaće Hrvatske vojske relativiziramo ili otvaramo politici ili političarima bilo koje provenijencije mogućnost da zlorabe Hrvatsku vojsku i to da imaju zakonsko uporište u tome.

Rijetko kada smo imali priliku tako jedan konfuzan i dogmatski iskaz u 15 minuta čuti rađen na potpuno krivim pretpostavkama i ne uvažavajući elementarne činjenice. Migrantska kriza u Europi nije završena. Europa će i dalje godinama biti pod pritiskom imigranata koji žele doći u najrazvijeniji stabilni dio svijeta. I ovdje se ne radi o legitimnim ili legalnim rutama kojima se politički dogovara ulazak u Europu nego o ilegalnim ulascima gdje već ako nisu službe bile u stanju predvidjeti ono što se događalo prije nego što je 650 tisuća ljudi prošlo kroz Hrvatsku ili što Vlada nije tada imala barem na televiziji pogledajte pa možete vidjeti da te ilegalne rute kad se ova balkanska ruta zatvori ili kad je zatvorena može se dogoditi da neće više biti članica EU koja će biti tampon zona između Hrvatske za ulazak njih u EU. Prema tome, tko će stati na granice i štititi granice od ilegalnih ulazaka u EU odnosno u Hrvatsku? To policija ne može sa svojim snagama, to volonteri ili ne znam tko ne mogu sa svojim snagama. A Hrvatska će tada biti granica bez obzira što nije schengenska granica bit će granica EU. A s druge A s druge strane Hrvatska vojska kad je išla braniti granice Europi, ulaska u EU onda smo svi to podržali. A kad bi to trebala raditi u Hrvatskoj onda je to problem. To je mislim malo osjećaja za europsko ponašanje, za svijest da je Hrvatska članica EU i NATO-a i da se tako treba ponašati mislim da bi bilo potrebno i u ovom Saboru. **Podolnjak, Robert (MOST)** Zahvaljujem. Odgovorit će uvaženi zastupnik Joško Klisović. Poštovani zastupniče kazali ste da izbjeglička kriza nije završena. Da, nije. I spomenuli ste ilegalne rute i kriminalne organizacije koje dovode ljude na tlo EU. Točno. To je ono što sam ja ako ste pažljivo slušali i kazao. Hrvatska se treba više uključiti u zajedničke napore i EU i NATO-a da se takve kriminalne mreže onemoguće u svom radu. Dakle, nisam ništa suprotno rekao od onog što ste vi u svojem izlaganju zatražili. Kažete da policija nije u mogućnosti da kontrolira ulaske u zemlju, pogotovo ilegalne ulaske u zemlju. Ja sam shvatio da policija to radi već čitav niz godina otkad smo mi nezavisna država i da to radi vrlo uspješno. Za to ima mehanizme, ima ljudstvo, ima obrazovani kadar. Prema tome, ne vidim u ovome trenutku ni tu potrebu da se zbog toga mijenja zakon posebice što je ministar kazao da analiza nije izvedena. Ako analiza bude izvedena i predočena ovom Saboru možemo tada o njoj razgovarati. Dakle, moram priznati da nisam do kraja razumio što ste željeli poručiti a sam sam pozvao na borbu protiv ilegalnih skupina organiziranog kriminala koji dovode ljude na prostor Europe. Hvala. Zahvaljujem. Sljedeća replika je uvaženi zastupnik Branko Bačić, izvolite. **Bačić, Branko (HDZ)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Kolega Klisović nisam ustavno pravni stručnjak, niste ni vi, odluku o tome da li je ovaj zakon u skladu sa Ustavom ili nije može donijeti samo Ustavni sud. Ali sam se ja javio zbog nečeg drugog vama za repliku. Naime, ovo nije prvi put da ovaj Visoki dom i Hrvatski sabor daje ovlasti vojnoj organizaciji odnosno vojsci da pomaže policiji u nadzoru granice. Mislim da to trebate znati da je Hrvatski sabor 2007. godine donio Zakon o Obalnoj straži a Obalna straža je vojna organizacija u sastavu Hrvatske ratne mornarice, dakle dio Oružanih snaga Republike Hrvatske. Tim je zakonom Obalnoj straži dana ovlast da pomaže pomorskoj policiji u kontroli i nadzoru granice na Jadranskom moru kako u teritorijalnom moru tako i u zaštićenom ekološkom ribolovnom pojasu. I ne samo da smo tim zakonom dali vojsci, jer je Obalna straža također dio vojske, ovlasti da pomaže policiji nego smo još tada išli korak dalje pa smo Obalnoj straži dali ovlasti da pomaže lučkim kapetanijama u provedbi pomorskog zakonika. Tako da ovo nije prvi puta da Hrvatski sabor omogućuje vojsci ili Obalnoj straži da pomaže policiji u kontroli i nadzoru granice. Ne samo to, vi znate da sve države članice EU, sredozemne države, od Portugala do Grčke također imaju Obalne straže pa vidite što se događa na jugu Italije gdje Talijanska obalna straža u potpunosti vrši poslove pomorske policije Republike Italije u kontroli granice na moru. Znamo što se događa na Lampedoosi itd., itd. Tako da ja doista ne vidim zbog čega bi mi odskakali ili odudarali od tog europskog načina promišljanja kako i na koji način se može nadzirati granica kad smo to već napravili prije i kad to radi cijela Europa. Ili držite da je pomorska policija jedno, a kopneni dio policije da je drugo pa da bi onda trebali biti u tome različiti kriteriji? **Podolnjak, Robert (MOST)** Zahvaljujem. Odgovorit će uvaženi zastupnik Joško Klisović. Poštovani kolega Bačić ja se slažem s ovim što ste vi kazali i to što ste kazali u nijednom trenutku nije proturječno s onim što sam ja govorio. Dakle, vi ste spomenuli jednu od stvari kada se Oružane snage mogu po Ustavu po članku 7. Ustava angažirati. I to kaže, ja sam to naveo za nadzor i zaštitu prava Republike Hrvatske na moru. To se čini. Ono čemu sam se ja suprotstavio da ne izlazimo iz ustavnih nadležnosti Oružanih snaga. O tome sam ja govorio. Što se tiče mišljenja i mog znanja Ustava, da, Ustavni sud je ta institucija u državi koja će dati kompetentnu meritornu odluku koju svi moramo poštivati. Ali ja mislim da mi zastupnici u Saboru ne smijemo biti uskraćeni za pravo da iznosimo i svoje mišljenje ili mišljenje naših klubova o ustavnosti određenog zakona odnosno temelja ustavnog na koji se predlagatelj poziva kada predlaže određeni zakon. Hvala lijepa. Zahvaljujem. Sljedeća replika uvaženi zastupnik Dario Hrebak, izvolite. **Hrebak, Dario mislim da je vrijeme da o ovakvim stvarima počnemo trezveno razgovarati bez unošenja emocija, bez unošenja politikanstva, da konačno budemo odgovorni. Ja osobno sam prije ovog radnog mjesta, da tako to nazovem, mnogi niz godina proveo kao djelatnik MUP-a. I ako baš hoćete izravno smatram da je bivše ministarstvo zahvaljujući djelatnicima upravo tog ministarstva dobro odradilo posao vezno uz migrantsku krizu. Međutim, isto tako osjetilo se u zraku da s obzirom na broj ljudi preko 600 tisuća ljudi koji su prošli preko našeg teritorija da je visjelo hoće li dodatnih 10, 15 ili 20 tisuća srušiti cijeli sustav. Dakle ti ljudi su bili na izmaku snaga. Ono što me posebno zasmetalo kod vašeg izlaganja je nepoznavanje činjenica. Dakle mi moramo razlikovati i koristiti se stručnom terminologijom i razlikovati skupine ljudi koji su prošli kroz naše područje. Vi ste cijelo vrijeme govorili o izbjeglicama. Ja vas moram podsjetiti da mi poznajemo izbjeglice, da mi poznajemo migrante, da mi poznajemo tražitelje azila ali isto tako da poznajemo i one ljude sa izuzetno zlim namjerama. Ovo sam shvatio, ovu zakonsku izmjenu kao čisto jedan alat, preventivni alat koji daje dodatno ministru unutarnjih poslova na raspolaganje dodatnu mogućnost kako bismo sve učinili da ukoliko nam se poveća, kao što je rekao i prof. Tuđman broj ljudi koji prođe ovaj teritorij da adekvatno na to i reagiramo. Stoga ja ću više o tome govoriti u raspravi u ime kluba ali molim vas da smirimo strasti, da trezveno danas razgovaramo bez ikakvih emocija i da ne spominjemo nekakve stvari vezano kao tenkovi na ulicama. Mislim budimo ozbiljni, budimo odgovorni i napravimo nešto konstruktivno da nam se nikada ne dogodi onakav kaos kao što smo vidjeli da se događa u nekim drugim zemljama. Hvala lijepa. **Podolnjak, Robert (MOST)** Zahvaljujem. Odgovoriti će uvaženi zastupnik Joško Klisović. Poštovani kolega, drago mi je da ste potvrdili i sam što sam kazao da je policija do sada dobro obavljala posao od samog početka ove krize s kojom smo suočeni. I mislim da se oko toga slažemo. Kazali ste da ponekad je policiji ponestajalo ljudstva za određene, pretpostavljam, prvenstveno logističke poslove koji su bili vezani uz izbjeglice. Ja kao što sam spomenuo vojska je davala takvu potporu policiji i nikada nitko nije problematizirao takvu potporu niti je tražio izmjenu zakona u tom smislu da se angažiraju Oružane snage a da se ne specificira u kojim slučajevima, na koji način, s kojim kapacitetima ili ili opremom. Ljudi sa zlim namjerama, da, treba ih zaustaviti, slažem se, čuli ste, spomenuo sam da je moguće da među ljudima koji prolaze Hrvatskom u tom izbjegličkom migrantskom valu postoje i teroristi. Nisam to nijekao. Ali jednako tako sam kazao da vojska na granici neće zaustaviti njihov ulazak u našu zemlju. Drugi su mehanizmi, ako ste radili u MUP-u znate, drugi su instrumenti, drugi je način borbe protiv terorizma a ne slanjem vojske na vlastitu granicu. Vojska to nema niti u svojim ustavnim ovlastima da svojim prisustvom na granici će onemogućiti ulazak terorista. To je puno složeniji problem koji zahtjeva puno složenije mjere radi suzbijanja terorizma. Hvala lijepo. Zahvaljujem. Sljedeća ima riječ uvažena zastupnica Sanja Putica. Izvolite. **Putica, Sanja (HDZ)** Hvala potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Cijenjeni kolega Klisović, svojom raspravom nažalost nepotrebno unosite nemir i dramatizirate ovu temu. Ne radi se ovdje ni o kakvoj želji naroda u postupanju vojske, vojska ima svoju dobro znanu ustrojenu hijerarhiju i upravljačku strukturu. Pročitali ste neke ustavne ovlasti vojske, citirali ste ustavne članke. Pa baš zato što vojska ima strogo Ustavom zadane ovlasti ona ne treba za svako postupanje tražiti odobrenje Hrvatskoga sabora. Pravo je zapravo mogućnost i potreba djelovanja vojske upravo moguće na području iz kojeg ja dolazim. Lako je o ovim zakonskim rješenjima i prijedlozima raspravljati iz Zagreba i iz pozicije Hrvatskoga sabora. Na svega nekoliko kilometra uskog grla dubrovačkog područja imamo dvije granice i to onu s Republikom Srpskom i sa Crnom Gorom. Ne trebam vam nadam se ni spominjati naša iskustva iz povijesti i opasnosti koje su nam dolazile sa tih granica. Utoliko treba uzeti u obzir primjenu ovog zakona na ukupnom teritoriju Republike Hrvatske. Usporedba logistike koju vojska pruža u trenutcima izbjegličke krize i one koju pružaju volonteri zapravo je deplasirana. To su neusporedive kategorije i danas volonterima apsolutno ne umanjuje mogućnost njihove pomoći izbjeglicama i svemu onome što su oni i do sada radili. Zato vas lijepo molim da nepotrebno ne politizirate ovo prevažno sigurnosno pitanje jer i vi kao i ja i svi zastupnici Hrvatskoga sabora dobro znamo da bez rješenja nacionalne sigurnosti i sigurnog okruženja u Republici Hrvatskoj nema ni našeg gospodarskog razvoja. Zahvaljujem. Odgovoriti će uvaženi zastupnik Joško Klisović. **Klisović, Joško (SDP)** Hvala lijepo. Poštovana kolegice, meni je stalo do sigurnosti u ovoj zemlji, sigurnosti građana, do naših nacionalnih interesa i nacionalne sigurnosti vjerujem kao i vama. I spreman sam sve uložiti i cijeli moj životni rad je bio u tom smjeru da osiguramo sigurnost građana i nacionalnu sigurnost. Prema tome tu ne vidim veliki problem. Ali jednako tako želim i da Hrvatska poštuje svoj vlastiti pravni poredak i međunarodne obveze koje je preuzela kroz međunarodne konvencije posebice one koje se odnose na prava azilanata i prava izbjeglica. U pravu ste, ne treba za svako angažiranje vojske u Republici Hrvatskoj odluka Hrvatskoga sabora, ja to nisam ni kazao, ja to nisam ni tražio. Ja sam samo tražio da ne idemo bez jasne analize, protuustavno u širenje ovlasti premijera i ministra da koriste vojsku kako im padne na pamet mimo slučajeva koji se nalaze u Ustavu. To je bila jedina stvar na koju sam ja skrenuo pozornost ovdje i tražio. Samo da vidim da li je još nešto bilo, logistika. Da, vojna logistika koju pruža vojska i koju pružaju volonteri ne može se usporediti. Ali ako ste pažljivo slušali ja sam kazao da je i do sada vojska pružala logističku potporu policiji kao i volonteri jedan plus jedan jednako dva. Nisam ih usporedio tko je bolji ili kvalitetniji u tome i to je moglo se nastaviti i dalje, policija je i dalje mogla tražiti logističku potporu vojske. To nitko ne spori niti je sporio za vrijeme mandata bivše Vlade. Zašto sada moramo mijenjati zakone i to de facto bez ustavnog utemeljenja. Hvala lijepa. **Podolnjak, Robert (MOST)** Zahvaljujem. Sljedeća replika uvaženi zastupnik Željko Glasnović. Poštovani potpredsjedniče Sabora, zastupnici. Ako neki nisu primijetili ili ne znaju Hrvatska je član jednog vojnog saveza i ekonomskog saveza i prema njima imamo obaveze. Dolazi proljeće, jel' može netko sigurno reći ovdje ako se zapečati makedonska, grčka granica da izbjeglice neće naći druge rute, na primjer preko Crnog mora. Šta će se dogoditi? Jesmo mi spremni da dođe još stotine tisuća izbjeglica, desetke tisuća, tko zna što će se dogoditi i koliko će koštat to Hrvatsku državu. Također vojska ima ulogu ne samo u operacijama, oružanim sukobima itd. nego i izvan toga. I ovaj zakon je samo prijedlog da se angažira u svakoj nužnoj potrebi. Drugo, imamo jednu crnu rupu između schengenske granice i južno krilo NATO-a gdje ništa nije sređeno. Imamo drugih prijetnji, ne samo izbjeglice. Još jedna stvar, izbjeglice ne trebaju vizu da slete u Sarajevo i da nađe svoj put na drugi način prema ovim mjestima i koliko ima ćelija ovih terorističkih sad u BiH su aktivirani. I mene iznenađuje taj lažni humanizam, jer ja sam uvjeren da sirijske izbjeglice imaju veća prava u Kanadi, nego Hrvati iz dijaspore ovdje u Hrvatskoj kojima treba tri godine da dobiju ovdje državljanstvo. Hvala. Zahvaljujem. Odgovorit će uvaženi zastupnik Joško Klisović. **Klisović, Joško (SDP)** Poštovani gospodine Glasnović, vi ste ukazali na opravdani problem. Da, moguće su promijenjene rute. I ono što ja tražim ako ste slušali pozorno moje izlaganje da se Hrvatska intenzivnije i angažiranije uključi u zajednička nastojanja i rad EU i NATO-a radi suzbijanja i tih organizacija kriminalnih koji rade na tome i tih ruta koje bi oni mogli izmisliti. Sami to nećemo moći riješiti. Ako netko dođe u BiH znate on može u Sarajevo kao što ste kazali doći. Ali on može i avionom iz Sarajeva doći i u Zagreb. Pa šta će na aerodromu čekat ga vojska. Dakle, beskrajne su mogućnosti i zato trebamo vrlo pozorno i ozbiljno pristupiti upravljanju ovakvom krizom i rješavanja ovakvih problema. Organizirane skupine su veliki problem i Hrvatska im sama ne može doskočiti. Ali može u zajednici sa državama NATO-a i u zajednici sa državama EU i to je ono što sam ja u svom izlaganju pozvao. Aktivnija vanjska politika. Što smo dobili do sada od naših kolega iz Vlade? Ne znamo što je točno europsko rješenje, koje su obveze Hrvatske, za šta se Hrvatska točno zalaže? Nama se prezentira da je jedan dan kad niti jedna osoba nije ušla u Hrvatsku, ni jedna izbjeglica to veliki uspjeh. Ali nam se ne kaže da iste te dane je tri, tri osobe su smrtno stradale na granici između Makedonije i Grčke, da su tamo 14000 bolesnih gdje su svi bolesni, promrzli ljudi koji su zapeli na jednoj granici. I to je veliki uspjeh. Pa nisam siguran. Hvala lijepa. Zahvaljujem. Sljedeća replika uvaženi zastupnik Josip Borić. Izvolite. **Borić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo. Ja sam vas pažljivo slušao kolega Klisović, ali i vaše prethodnike i ja mogu utvrditi da nije vama lako tamo sa ove strane u SDP-u, jer imam osjećaj da ne razumijete dosege oporbe. I cijelo vrijeme govorite vi nešto nećete dozvoliti. Vi i o vašoj dozvoli ne ovisi više ništa, barem koliko ja mislim. Evo to je moje skromno mišljenje. A pokušat ću i objasniti zašto ste i kontradiktorni. Kažete ovdje Hrvatski sabor trebao bi donijeti odluku. Pa Hrvatski sabor donosi odluku kroz zakon, strategiju, kroz nekakav zaključak. Mi danas imamo zakon, a vi kažete mi nećemo jer nam se ne sviđa. Ali tražite da Hrvatski sabor donese odluku. Pa evo, rekao je ministar i vrlo je bilo uvjerljivo, uvjerljivo je rekao iznimno u slučaju određenih mogućnosti. Ali vama to ne paše. Vama se počinje priviđati svašta. Evo čujemo od vas tenkovi na ulicama, neodgovornost nekih političara. Pa zar smo zaista do toga došli da sumnjamo u ljude koje narod bira na taj način da će zloupotrijebiti svoje ovlasti koje imaju. Pa to je jeftina demagogija, nikakav politički poen. Ja vas zaista ne razumijem. Kažete nema analize, nema procjene. Pa sjećam se vremena kad ste imali aparat, cijeli aparat u svojim rukama. Pitaju ministra unutarnjih poslova bivšeg koliko će izbjeglica proći kroz Hrvatsku, jesmo li spremni za to. On kaže tisuću i pol. Onda kaže predsjednica, pa već nam na vratima čeka negdje 40 tisuća. Oni kažu ma oni se šale. Do danas 658000. Kakve analize vi uopće možete iščitati gospodo draga? Koliko zakona smo dobili ovdje bez ikakvih analiza koji su se donosili tvrdeći da otvaraju mogućnost za strateške investicije, za ovo, za ono, mogućnost. Pružimo mogućnost Vladi da vlada, da donosi odluke ali valjda sa određenom odgovornošću koju ti ljudi nose. Pa nećemo se igrati

Evo vidite da sam nekoliko puta rekao gospodinu zastupniku, ali evo

Dobro. U redu. Odgovorit će uvaženi zastupnik Joško Klisović. Izvolite. **Klisović, Joško (SDP)** Hvala lijepa. Poštovani kolega za odgovor na ovo što ste vi kazali bi mi najviše trebala pločica ispravak netočnog navoda. Jer ste me u svom izlaganju optužili za nešto što ja nisam govorio. Kažete da ja dozvoljavam ili ne dozvoljavam ili oporba dozvoljava ili ne dozvoljava nešto. Ne dragi kolega, Ustav dozvoljava ili ne dozvoljava. A što sam ja napravio? Samo ukazao na članke Ustava koji ne dozvoljavaju da se ovakva dopuna prihvati u ovom Visokom domu. O tome se radilo. Kažete da sam rekao da smo mi humani, a vi nehumani. Čime sam rekao? Jesam vas imenom spomenuo, stranku vam spomenuo? Kako ste se prepoznali u tome? Ja mislim Ja mislim da je hrvatski narod human i to je pokazao zadnjih 25 godina posebice i to cijeli narod. Kažete da kažem da nema analize. Pa jeste slušali odgovor na pitanje koje je postavio poštovani profesor zastupnik Pupovac ministru? Ministar je kazao nema analize. Znači tamo adresirajte svoje nezadovoljstvo, a ne na mene. Iznimno će se u iznimnim okolnostima. Da, iznimnim. Pod kojim uvjetima, tko, kako, kako ćemo osigurati da pravni poredak u svojoj cijelosti funkcionira? One visoke demokratske vrijednosti za koje smo se tako dugo borili u našoj opstojnosti opstojnosti i našoj povijesti našeg naroda. Ne želimo ih prokockati tako lako i tako brzo. A cijela povijest politička ljudskog roda je jako, jako ispunjena onima koji su zloupotrijebili pravni poredak. A narodu su se predstavljali kao njegovi spasitelji i narod ih je čak ponekad i birao. Prema tome, sve ono što ste kazali mislim da ne stoji. Hvala lijepo. **Ljubić, Božo (HDZ)** Zahvaljujem. Kolega Klisović problematizirali ste ustavnost, citiram: "Oružane snage Republike Hrvatske mogu uz uvjete predviđene Ustavom Republike Hrvatske međunarodnim ugovorima i zakonom sudjelovati u operacijama potpore miru, operacijama odgovora na krize, humanitarnim operacijama." Što je ova migrantska kriza drugo već ovo? Problematizirali ste razlog. Naravno da nije bilo razloga za angažiranje vojske kada je bio neograničen i neselektivan prolaz izbjeglica do Njemačke kroz Austriju, međutim mi sada suočavamo se sa mogućim ilegalnim ulascima u Hrvatsku i naravno trebamo se pripremiti za tu mogućnost. Rekli ste otprilike da je ovaj zakon anti islamski. Zar na taj način ne stigmatizirate zapravo izbjeglice? Zar su svi Sirijci, Etiopljani mogući sutra Nigerijci itd., itd. muslimani, zar među njima nema ni kršćana? Govorili ste o europskom rješenju, što znači europsko rješenje u situaciji kada službeni stav EU kaže nema europskog rješenja bez Turske, imajući u vidu jednu ulogu Turske koja se ne može jednoznačno definirati niti u vrijeme izbijanja same krize, a niti u današnjem momentu s obzirom na određene unutarnjopolitičke i vanjskopolitičke strateške interese Republike Turske. što ukoliko ovaj val, ova tzv. seoba naroda poprimi mnogo drastičnije namjere, što ako se pokrene subsaharska Afrika, Indija, Pakistan itd. koji su još uvijek nažalost presiromašni da bi se mogli odlučiti ili odvažiti na ovakve pothvate kao što to vidimo sa izbjeglicama Sirije, Iraka itd.? Hvala lijepa. **Podolnjak, Robert (MOST)** Zahvaljujem. Odgovorit će uvaženi zastupnik Joško Klisović. Poštovani gospodine Ljubić ove odredbe Ustava koje ste pročitali one stoje naravno u Ustavu ali one se odnose na angažiranje Oružanih snaga izvan granica Republike Hrvatske. Dakle, odlaska u mirovnu operaciju, to se misli izvan Republike Hrvatske, ili u humanitarnu. Ja to podržavam. Naše Oružane snage su u niz mirovnih ili humanitarnih operacija izvan naše domovine i mislim da je to jedan dobar doprinos hrvatske državne politike i vanjske politike međunarodnom miru i stabilnosti. Ja potičem čak i u ovoj krizi da budemo dio zajedničkog nastojanja pogotovo na razbijanju ovih ilegalnih mreža koje zloupotrebljavaju ovaj jad tih ljudi i dopremaju ih u Europu. Ja nisam kazao da su ovaj prijedlog i dopune zakona anti islamske, nitijednom riječju niti bih to ikad kazao. Ono što sam ja kazao, citirao sam članak Ustava koji brani diskriminaciju po vjeri i samo sam kazao da izbjeglice dolaze većinom iz muslimanskih zemalja, da su islamske vjeroispovijesti i da tu činjenicu samo treba imati na umu. Nisam kazao da su dopune zakona protuislamske. Samo da imamo kontekst i ništa više od toga. Hvala lijepa. Zahvaljujem. Sljedeća replika je uvaženi zastupnik Željko Jovanović. **Jovanović, Željko (SDP)** Hvala gospodine potpredsjedniče. Kolega Klisović upozorili ste u nekoliko navrata na upitnu ustavnost ovog zakona, ali postoji još jedan argument koji je zapravo puno jači od svega što ste vi rekli i što se čulo danas u raspravi na što sam ja upozorio i premijera i oba ministra, nažalost još nisam dobio odgovor, a svodi se na to da evo pitam sve nas ovdje da li građani imaju pravo reći što misle o vojsci na granici? naravno da imaju. Ali ih nitko nije pitao. Prema tome, ovo što radi Vlada predstavlja kršenje Zakona o pravu na pristup informacijama, predstavlja svjesno izigravanje odredbe Zakona o pravu na pristup informacijama članka 11. koji propisuje obvezu provedbe savjetovanja sa zainteresiranom javnošću putem središnjeg državnog portala u trajanju od 30 dana. Iznimno može se to i skratiti ali se nikada ne može u potpunosti izbjeći. Prema dosadašnjoj praksi Ustavnog suda, koji sam ja i na svojoj koži osjetio, u slučaju da netko podnese ustavnu tužbu a ustavnu tužbu je najavio Centar za mirovne studije ovaj zakon će na Ustavnom sudu pasti, oba zakona. Hvala kolega Jovanoviću na ovoj vašoj replici. Mislim da ste potpuno u pravu. Ja sam uvodno kazao da je vojska ima najjaču fizičku silu u zemlji i da je zato podložna tako detaljnom propisivanju svoje nadležnosti i ovlasti Ustavom i zakonom i da je zato pod stalnim parlamentarnim nadzorom. No nije pod građanskim nadzorom kao što je policija jer su to drugačije ovlasti. I svakako ako se tako bitni parametri, tako bitne upravne organizacije kao što je vojska mijenjaju, koji su Ustavom definirani zahtijevaju i javnu raspravu, zahtijevaju i glas vox populia da se kaže što ljudi misle stvarno o takvom reshufflingu nadležnosti unutar našeg našeg ustavnog poretka. I zato mislim da ste u pravu i zato mislim da je to još jedan propust koji je Vlada napravila da ovako ozbiljnim promjenama nije informirala javnost, nije provela raspravu sa zainteresiranom i širom javnošću nego nam je uputila zakonske dopune po hitnom postupku. De facto upravo obratno od onog što bi tražila, što bi tražili visoki demokratski standardi u demokracijama europskog tipa. Hvala lijepo. **Podolnjak, Robert (MOST)** Zahvaljujem. Sljedeća replika uvaženi zastupnik Josip Đakić, izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Stvarno nisam mislio da ova dva preventivna zakona mogu zapaliti tenkove u Hrvatskoj i da mogu biti prijetnja bilo kome. Vjerujem da ovo po meni napuhivanje stvari u ovoj prevenciji koja se može dogoditi. Gospodine Klisović sigurno niste sami osmislili kako bi zastrašivali građane Republike Hrvatske i kako bi susjedima govorili kako ćemo tenkovima doći na granicu. Naime humanitarna kriza i katastrofa koja se događa momentalno u Grčkoj sa kao što ste rekli 12 ili 14 tisuća imigranata sigurno nije bezazlena i pitanje je kuda će na našoj dugačkoj 1377km dugačkoj kopnenoj kopnenoj granici Republike Hrvatske gdje će ona biti ispoljena. Ne znamo kuda će doći migranti i kojom rutom. S obzirom da i sada je to europska granica tako dugačka i najduža u Europi koju Hrvatska mora sačuvati. Ovi neredi koji su se dogodili u Grčkoj jasno pokazuju da ima opravdanosti za ovakvo postupanje i donošenje zakona. Pa ja bih molio da bez ikakvih tenzija ovo kao preventivu stavimo i donesemo jer stvarno postoji u zakonu utemeljeno da u slučajevima predviđenim u članku 17. i 101. Ustava Oružane snage mogu ako to zahtjeva narav pogibelji koristiti kao pomoć policiji i drugim državnim tijelima. Narav pogibelji je rastezljivi pojam koji može biti i ne mora biti pa stoga neka ovo bude u pripremi ako narav pogibelji bude prevelik. Poštovani gospodine Đakić, ne vjerujete da se temeljem ovog mogu zapaliti tenkovi niti ja i ne želim da u to vjerujem. I ne želim da se tenkovi zapale, upale, mislim da krenu, u bilo kojoj situaciji koja nije definirana Ustavom Republike Hrvatske. I tu se nadam se i slažemo. Uz naše veliko poštovanje Hrvatskoj vojsci i njezinoj ulozi. Susjedi, kakvu poruku dajemo susjedu, to ste spomenuli u replici također. se, bar kako sam se ja osjećao kada sam vidio vojnike na našim granicama nama prijateljskim državama članicama Europske unije i NATO-a, to nije smisao vojske u takvim savezima u kojima smo mi i mislim da je bila loša politička poruka. Jednako tako loša je i politička poruka, to sam spomenuo i našim građanima u smislu da mi možemo mijenjati ustavne nadležnosti vojske, mimo Ustava, uz parlamentarnu većinu mimo javne rasprave što je spomenuo kolega Jovanović, to nije poruka dobra našim građanima. Jednako tako nije dobra poruka i cijelom demokratskom svijetu da država ne drži do svojih demokratskih standarda i da takve stvari može raditi kao ni izbjeglicama. Koja je poruka izbjeglicama ako šaljete vojsku na ulicu, odnosno ne na ulicu nego na granicu? Da li je poruka izbjeglicama ne želimo vas ovdje, ne želimo vam pružiti pomoć i prava na koja ste ovlašteni našim pravnim poretkom, nacionalnim i međunarodnim pravnim poretkom čiji smo mi dio, čiji smo mi član. Ja mislim da su to krive političke poruke koje odašiljemo usvajanjem ovih dopuna zakona. I vjerujem da policija uz kapacitete koje ima može odraditi posao uz logističku potporu vojske koju je i do sada dobivala, može odraditi posao uz zajedničko patroliranje hrvatskim teritorijalnim vodama koje i do sada imamo može odraditi posao. Ako ne može neka na ministar jednom podobnom analizom informira o tome. Hvala lijepo. Zahvaljujem. Sljedeća replika uvaženi zastupnik Damir Krstičević. Izvolite. **Krstičević, Damir (HDZ)** Uvaženi zastupnik, gospodin Klisović ja potpuno sam razumio vaše izlaganje i to je vaše pravo i vaša strategija, vaš stav kako vi vidite taj dio situacije i potpuno nemam namjeru oko toga bilo što reći. Međutim, ja smatram i još jednom, nemojmo, barem sam ja to razumio, nemojmo ovdje u Hrvatskom saboru plašiti bilo koga sa našom vojskom. Naša vojska je pobjednička vojska, vi znate da je naša vojska, ima najveće moguće standarde i da je naša vojska demokratski nadzirana, da je naša vojska ponosna članica NATO saveza i ne vidim nikakvog razloga da mi javnost bilo koga plašimo sa našom vojskom. Ovaj dio pripreme što radi naša Vlada, ovo radi pametna država. Znači pametna država se nosi strategijom protiv ugroza i rizika s kojima je suočena. Pametna država istražuje ugroze i rizike, pametna država radi preventivne akcije, pametna država se priprema. Prema tome ja ovo vidim samo kao jednu pripremu, vidim kao humanitarno djelovanje da naša Hrvatska, moja da bude sigurna. I ovo je za mene mjera, mjera odvraćanja. Ako bude potrebno idemo osigurati našu Hrvatsku jasno vodeći računa da aktivnosti vojske da je po zakonu, po propisu i po jasnoj proceduri. Hvala puno. apsolutni prioritet i to smo rekli da je bio jedan od prioriteta i prošle Vlade u ovoj krizi koju je vodila kod donošenja bilo koje operativne odluke. Rekli smo, sigurnost, stabilnost države i građana, nismo hot spot. Prema tome, potpuno je bilo jasno i …/Govornik se ne razumije./… izbjeglica na human način. Ja ne plašim hrvatski narod Hrvatskom vojskom. Hrvatska vojska je hrvatski narod i Hrvatski narod je Hrvatska vojska, nema tu plašenja. Ono što ja upozoravam nemojmo otvoriti zakonsku mogućnost da danas ili sutra neki političar, neki ministar ili predsjednik Vlade zloupotrijebi takve stvari za svrhe koje mi ne želimo kao građani ove zemlje. Ja ne optužujem ministra Orepića niti premijera Oreškovića da će oni to učiniti. Ne, mi ne znamo što će doći u budućnosti i ne želimo otvoriti takvu mogućnost i na taj način sniziti demokratski standard ove zemlje za koju smo se jako, jako dugo i krvavo borili. Kažete pametna država. Ja bih volio da smo mi pametna država. Prije svega da smo pametna država više bi financirali u znanost i obrazovanje, a manje možda u neke druge stvari kao što smo jučer imali prilike vidjeti. S druge strane, svaka pametna država mudro vodstvo bi ovakvu odluku i prijedlog dopune zakona potkrijepilo jednom podrobnom analizom situacije i pokušalo uvjeriti zastupnike da je to najbolje rješenje u ovom trenutku za zemlju. Tu analizu mi nismo dobili, a u odgovoru na pitanje zastupnika Pupovca čuli smo da ona nije niti sačinjena. Prema tome, kako pametna država može ovako važnu, ovako osjetljivu odluku predlagati bez da prije toga napravi političku i pravnu analizu situacija i sigurnosnih naravno. Hvala lijepo. **Podolnjak, Robert (MOST)** Zahvaljujem. Sljedeća replika je uvaženi zastupnik Darko Milinović. Izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Pa ja moram reći da sam razočaran ili nesretan sa dijelom vaše rasprave. Onaj hajmo nazovimo ga tako stručni dio, o tome je nešto rekao prof. Tuđman koji je meritoran što se tiče stručnosti ove rasprave, pa je i sam rekao da takve demagogije sa ove govornice u petnaestak minuta nije čuo. Vi imate pravo reći da je ovo protu ustavni zakon. Branko Bačić je dobro rekao, o tome će odlučiti netko drugi, ne ni vi, ni mi, svi skupa ovdje, ni Vlada već Ustavni sud. Zašto sam razočaran sa dijelom vaše rasprave. Josipovića i iz te pozicije mislio sam da će vaša rasprava biti umjerenija. Reći danas da se treba bojati temeljem ovoga zakona izlaska tenkova na ulice gradova u RH mislim da nije dobro, da nije čak ni pristojno i da to iz vaših usta kao saborskog zastupnika i onoga koji obnaša ove dužnosti koje sam spomenuo ne bi trebalo izaći. Još vam je jedino trebalo u toj raspravi reći, a budući da ste promotor one politike koja je svoju državu optuživala da je agresor na Bosnu i Hercegovinu, onda kada ste izrekli to da se moramo bojati izlaska tenkova na ulice još vam je samo nedostajalo da rečete da se bojite izlaska tenkova na ulice i da su cijevi usmjerene prema Bosni i Hercegovini, Srbiji i Crnoj Gori i da se bojite ponovne agresije Hrvatske na na susjedne države. I zato sam izrazito nezadovoljan, tužan zapravo zbog tog naglašavam tog dijela rasprave. Zahvaljujem. Odgovorit će uvaženi zastupnik Joško Klisović. Poštovani zastupniče, ako vi demagogijom nazivate borbu za visoke demokratske standarde za koje se ovaj narod borio poprilično dugo u svojoj povijesti, za pravnu državu, za držanje svoje riječi, poštivanje vlastitog pravnog poretka, onda me možete nazvati demagogom. Ali znate, oni koji ne vjeruju u to oni se nazivaju nekako drugačije. Ja nisam u toj grupi ljudi. cijevi na Bosnu i Hercegovinu, čuli ste me da sam to rekao? Čuli ste, u 47 godina mog života da sam ikada to rekao? Optužili ste me ovdje za to bez dokaza. Kako to nazivamo? Postoji li u političkoj praksi ili u sudskoj praksi i naziv za takve insinuacije? Jel' se osjećate dijelom toga? Pozivamo na korektnost. Budimo vlastitim primjerom, dajmo vlastitim primjerom taj oblik korektnosti koji želimo da se prema nama samima manifestira. Ne radi drugome ono što ne želiš da tebi rade. Ja nikoga od vas nisam uvrijedio ili kazao da bi uperio cijevi protiv svog naroda ili susjedne države. Meni se to kaže, meni. Ne, ja sam rekao ne da će tenkovi bit na ulicama, nego da sa ovim dopunama zakona otvara mogućnost jednom tko god da se zvao i kako bio neodgovoran političar da zloupotrijebi te mehanizme. Dali smo mu mehanizme u ruke. Znate mehanizme to ne smijemo kao zrela demokracija dati. Hvala lijepa. Zahvaljujem. Sljedeća replika potpredsjednica Milanka Opačić. Izvolite. **Opačić, Milanka (SDP)** Hvala gospodine potpredsjedniče. Pa kolega Klisović, vi ste ovdje govorili o razlozima zbog čega se donosi ovakav zakon. Ja bih možda rekla da je postojao još jedan razlog zbog čega se donosi ovakav zakon. Ali ako je to razlog onda to nije dobro. Naime, podsjetiti ću vas da u vrijeme kada smo se mi borili sa migrantskom krizom, kada smo rješavali dnevno i po 10 tisuća migranata rješavali smo ih na najhumaniji mogući način. Nijedan hrvatski građanin nije osjetio da je toliki broj migranata prošao kroz Republiku Hrvatsku, nije bilo nitijednog incidenta. U tom trenutku su i predsjednica države i tadašnji predsjednik oporbene stranke zazivali vojsku na granicama, a ako je ovaj zakon posljedica toga bit će po mome sad kada smo na vlasti onda je to jako loše, mogla bih reći na ovu temu i vrlo opasno ponašanje. S druge strane iznenađuje me zašto ministar Orepić nije stao iza snaga Hrvatske policije jer se pokazalo da 25 tisuća policajaca jako dobro mogu držati reda u Hrvatskoj. Dakle, 650 tisuća migranata koji su prošli kroz RH su prošli tako još jedanput ću ponoviti da nijedan incident u RH nije bio, nijedan građanin nije osjetio da je toliki broj prošao kroz RH. I ne znam zašto ste otvorili prostor da netko drugi dobije mogućnost da vam donosi odluke umjesto da vi budete taj koji ćete sa 25 tisuća policajaca i dalje držati red na hrvatskim granicama jer to naprosto se pokazalo da RH i hrvatski MUP može. Drugo, znate naši građani su pokazali puno veću odgovornost kada je u pitanju migrantska kriza i puno veću osjetljivost upravo zbog toga što je nažalost '90-ih godina jedan dio naših građana prošao ovo što prolaze sada migranti, bježali su od rata, bježali su nažalost iz svojih zapaljenih kuća i zapaljenih sela. Ja ne bih voljela da su tada naši prognanici svoju djecu kupali u lokvama kao što sada to gledam negdje na graničnim prijelazima u Grčkoj gdje djecu kupaju u lokvama kišnice. Dakle, vrlo nehumani uvjeti. A mi smo se u ovom trenutku pokazali kao najhumanija zemlja u EU. **Podolnjak, Robert (MOST)** Zahvaljujem. Nema potrebe odgovora. Onda prelazimo na sljedeću repliku, uvaženi zastupnik Nenad Stazić. Poštovani kolega Klisoviću vi ste neke stvari dobro postavili ali neke ste propustili fiksirati. Naime, za logističku pomoć i pomoć u slučaju prirodnih ili drugih katastrofa od strane Hrvatske vojske postoji zakon. Tu je zakon nepotreban. Kažete za sve druge upotrebe Hrvatske vojske potrebna je prema Ustavu odluka Hrvatskog sabora. Hrvatski sabor se može sastati u roku nekoliko sati na redovno ili izvanredno zasjedanje da odluči i u pitanju opasnosti u slučaju dolaska prevelikog broja izbjeglica ili u slučaju nekontrolirane situacije. Zbog izbjeglica dakle ovaj zakon je potpuno nepotreban. U svom govoru vi ste dali naslutiti ali niste do kraja izrekli da ovaj zakon treba promatrati i u jednom drugom kontekstu. U vrijeme kada nova Vlada ali prvenstveno HDZ, ne MOST, sve svoje napore ulaže ne u reforme koje su obećavali nego da ovlada represivnim aparatom i udarom na medije, dakle da smjeni Lozančića, da pomete HRT, da ukida Vijeće za elektroničke medije, da traži smjenu ravnatelja policije potpuno nezakonito ovaj zakon treba gledati u tom svjetlu. Vojska, Hrvatska vojska neće i ne smije i neće djelovati samostalno. Ali Hrvatska vojska kao i svaka vojska ovog svijeta mora slušati civilnu vlast. Ovaj zakon potpuno nepotrebno omogućuje predsjedniku Vlade ili Vladi u cjelini da upotrijebi Hrvatsku vojsku. Ne znamo zašto i ne znamo na temelju koje analize. Pa se ovaj zakon može nazvati mirno zakon o pripremi vojnog udara.

Gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora vi kao predsjedatelj ove sjednice sukladno članku 238. Hrvatskog poslovnika trebali ste oštro upozoriti kolegu Stazića. Ja shvaćam njegove česte retoričke egzibicije ali mislim da je kolega Stazić sad malo pretjerao. Sve ima svoje granice ali mislim da je ovo stvarno lakrdiju radi sa svojim retoričkim egzibicijama od ovog Visokog doma i zato ste mu bili dužni dati opomenu. Zahvaljujem. Slažem se s vama, ove riječi o pokušaju državnog udara doista nemaju mjesto. Prijedlozi zakona, možete sumnjati u njihovu ustavnost, postoje mehanizmi kako se provjerava ustavnost zakona ali pokušaj državnog udara putem ovog konačnog prijedloga zakona apsolutno ne stoji. Nenad (SDP)** Članak 33. Poslovnika Hrvatskog sabora koji govori o ovlastima predsjednika Sabora, "Dužnost predsjednika je Sabora da omogući zastupnicima da govore", a ne da arbitrira onome što su zastupnici rekli. O tome će suditi javnost koja nas je izabrala. Prema tome držite se Poslovnika, nemojte podlijegati Šukerovim insinuacijama i sugestijama jer ja ovdje imam pravo reći što mislim o ovom zakonskom prijedlogu. I u tome me neće spriječiti ni Šuker, nećete me uplašiti čak ni prijedlogom ovog zakona me nećete uplašiti. Riječ je o tome da određenim zakonskim tekstom ne možete proizvesti državni udar, sama priroda državnog udara je da se odvija izvan svih normativnih uređenja, ustavnih i zakonskih. Za državni udar ne važe nikakva normalna normativna pravila. O tome je samo riječ, ne o nečemu drugom. Ali, molim vas da snizimo tenzije. Nema potrebe oko prijedloga zakona govoriti u takvim kategorijama. Hvala. Sljedeća replika, uvaženi zastupnik Gordan Maras. **Maras, Gordan (SDP)** Hvala lijepo. Evo da se vratimo sa državnog udara i udara na Poslovnik gospodina Šukera na zakon. Vi ste u svojoj raspravi rekli nekoliko stvari, prvenstveno da li je to europsko rješenje. Kako će Hrvatska reputaciju koju je do sada imala očuvati? Da li razmišljamo o tome da ćemo sa donošenjem ovog zakon možda završiti negdje i u europskim vijestima, kako će se to odraziti na naš turizam? Da li je u pravu Vlada i ministar Orepić kada nam predlažu zakon a da uopće nema javne rasprave niti da su pitali naše građane i da li možda sa takvim donošenjem zakona se stvara dojam o izvanrednom stanju? Ja mislim da je Hrvatska država i hrvatska policija izvrsno odradila svoj posao zadnjih godinu dana, 650 tisuća ljudi je sigurno prošlo kroz našu zemlju i nema nikakve potrebe da se na ovaj način dižu tenzije i da se Hrvatska sa sigurnosnog aspekta stavlja u prvi plan. Kako će se to odraziti na naš turizam, na osjećaj ljudi koji će dolaziti u Hrvatsku, da li žele imati uopće mogućnost da sutra vide tenkove ili vojsku na granicama? Ali ono što je meni nažalost sada u fokusu i šta vidim da se dešava. Imam osjećaj da se na neki način ovdje pomalo i trguje sa sigurnošću. Mi tebi Brkića i Rimac a ti nama Lozančića i vojsku. Jer vidite vi danas opet u medijima raspravu oko Lozančića gdje potpredsjednik Vlade govori da će premijer potpisati. Pa tko je glavni u toj Vladi? Tko izdaje naloge i tko ima ovlasti? Da li ima premijer Oreković ili potpredsjednik Karamarko? Ako potpredsjednik Karamarko to ima pa zašto on ovdje ne sjedi? Ja imam osjećaj da se on nadvio kao jedna crna sila i nad ministra Orepića i pokušava svojim pritiskom smijeniti ljude u policiji, smijeniti ljude u sigurnosnim službama a i na neki način utjerati strah u kosti MOST-u. Povreda Poslovnika uvaženi zastupnik Dario Hrebak. **Hrebak, Dario (HSLS)** Poštovani predsjedniče sukladno članku 235 zamolio bih gospodina Marasa da se drži teme. Dakle određeno je da zastupnik može odgovoriti na izlaganje samo jedanput i to na osnovno izlaganje. Ja ne vidim na koji način je gospodin Maras replicirao gospodinu Klisoviću. Ja sam i rekao da ovo što je bilo sada na kraju rečeno nema veze sa temom dnevnog reda i upravo par sekundi prije nego što ste vi digli ruku, to nije imalo veze sa temom dnevnog reda. Povreda poslovnika, uvažena zastupnica Ines Strenja-Linić. Ja bih isto se pozvala na članak 238. Kolega Maras, sva sreća da vi niste ni u ratu vidjeli tenk izbliza tako da možda da sada izađete ne biste ni znali kako izgleda. Strašno je da vi, strašno je da plašite hrvatski narod, strašno je da ponovno povlačite i govorite o Lozančiću i o stvarima o kojima zapravo čitate samo iz medija na svu sreću.

ovo nije način na koji se vodi sjednica. Vi imate u članku 33. propisano taksativno kako morate voditi sjednicu. Ovo što radi, što dopuštate kolegici Strenja-Linić, ovo je, oprostite, ovo je nedopustivo. biti, ako baš hoćete biti tako pristrani ali onda to javno objavite. Javno objavite da znamo s čime računamo. Kolegice i kolege ova rasprava je na trenutke bila i burna, međutim do vaših riječi pokušaj državnog udara ovo je bilo u granicama parlamentarne rasprave. Ja moram konstatirati riječi "pokušaj državnog udara" su neprimjerene za ovu saborsku govornicu u kontekstu prijedloga zakona o kojima raspravljamo. O tome je riječ. Molim vas da takve teške izraze ne koristite u u raspravi. Ukoliko ih neće biti vjerujem da ni neće biti potrebe za silnim replikama i povredama Poslovnika. Ajmo malo smiriti tenzije molim vas i ne koristiti više ove najgrublje izraze koji se mogu koristiti. Evo hvala vam lijepa. Uvaženi kolega vi ste se javili za povredu Poslovnika? Izvolite. **Maras, Gordan (SDP)** Hvala lijepo. Povrijeđen je Poslovnik 232., 235., gospođa Strenja Linić me uvrijedila jer kaže hvala Bogu da vi niste vidjeli tenk u ratu. Ja sam gospođo Strenja-Linić tada imao 17 godina. Hoćete li moje dijete koje danas ima 6 godina, ne dao Bog da se za 10 godina nešto desi isto tako prozivati? A što se tiče tko šta vidi, ja vidim da hrvatska javnost vrlo lijepo vidi što vi radite i zbog toga vam je rejting upola pao od izbora gospođo Strenja-Linić. I samo nastavite tako dalje. Ja pokušavam zaštiti vašeg ministra i dati ćemo mu podršku na ovo na šta mu Karamarko radi. Ali vi mu ne pomažete. Zahvaljujem. Molio sam i apelirao da ne koristimo grube izraze, uvrede i da se vratimo na konačni prijedlog zakona. Molim vas, molim vas evo, uvaženi kolega, nema uvaženi kolega, nema smisla evo svi ćemo, svi ćete, gospodine uvaženi kolega Šuker, nemojte sada vi nastaviti raspravu. Taman smo se dogovorili. Evo sada smo se dogovorili da nećemo. Evo, sada će kolega Maras otići na kavu i malo ćemo se smiriti. Ajde, evo. Predlažem da, možete i zajedno. Dobro. Evo molim vas, e sada smo nadam se iscrpili negativne tenzije i idemo na sljedeću repliku. Uvažena zastupnica Gordana Sobol. dakle konstatirali ste i vi i većina koji su u stvari i u svojim odgovorima na repliku kako u biti povodom prijedloga ova dva zakona mi u stvari nemamo nikakvih analiza. Ne znamo u kojim gabaritima će se to vojska moći angažirati. Stalno se ponavlja da je to u okviru logističkih, humanitarnih radova itd. Dakle, sve ono što vojska i sada po sadašnjem zakonu, po Ustavu može i radi, odnosno radila je kada je bila u pitanju onaj veliki izbjeglički val. Prema tome, trebalo bi pretpostaviti da apsolutno nema nikakve potrebe sada u ovom času ići sa ovim prijedlozima izmjena zakona i to još po hitnom postupku i to još bez ikakve javne rasprave. Zakonima koji po mom dubokom uvjerenju slažem se s vama kad ste u ime kluba govorili u stvari su protivni Ustavu. Rekli ste da se ova Vlada možda ne snalazi, pa ide sa ovakvim prijedlozima zakona. Međutim, ja bih rekla da se ova Vlada dobro snalazi u tome i da je u biti to samo nastavak jedne politike i nastavak djelovanja i predsjednice države i tadašnjeg lidera oporbe koji su još prije nekoliko mjeseci otvoreno pozivali, govorili da vojsku treba poslati na hrvatske granice. Sjetimo se obilazili su okolo i ogovarali našu Vladu umjesto da su pomogli i svojim utjecajem kroz NATO savez, kroz EU da države kao što su Mađarska i Slovenija ne dižu ograde prema Hrvatskoj. Ono što ja sad mogu pretpostaviti obzirom da ne znam u kojim gabaritima se predviđa angažman vojske, da će jedna od glavnih zadaća biti da se Hrvatska ograđuje žičanim ogradama, žicom i žičanim ogradama. Dragi moji kolege i kolegice, da li je netko pitao građane žele li i na hrvatskim granicama prema ovim ostalim susjedima žičane ograde. Ja mislim da bi svi rekli da ne. **Podolnjak, Ima li potrebe, želite li govoriti? Ne. Za riječ se javio sa replikom uvaženi ministar gospodin Orepić.

Ja ću samo upozoriti na nekoliko okolnosti. Znači, ako izađemo iz okvira političkog nadmetanja prva činjenica i prva ulazna informacija da kriza nije gotova. To je život. Druga stvar, pitanje koje se ovdje može iskristalizirati je provjera ustavnosti. Slažem se. Dajemo Ustavnom sudu da da Treće što smatram vrlo bitnim naglasiti da mi sudjelujemo već u sklopu europskog rješenja i tu smo u jednom velikom zajedništvu kako na makedonsko-grčkoj granici, tako i na moru u Grčkoj. Konačno, ponovit ću samo ono što sam rekao u obrazloženju. Znači iznimno u izvanrednim okolnostima, stav je, znači polazište je prvo koji nadilaze kapacitete policije na osnovu analize rizika i u eskalaciji humanitarne krize. I molim vas, evo mi ovaj pristup smatramo odgovornom reakcijom na okolnosti u kojima se uistinu realno možemo zateći. Evo i molim vas u tom kontekstu bilo bi dobro da ovoj temi priđemo izvan okvira političkog nadmetanja. Hvala lijepo.

Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče. Kolega Klisović, već ste dobili na neki način odgovor i od kolege Bačića, a bilo je o tome dosta riječi i na sjednicama saborskih odbora o protu ustavnosti ovih zakona. To je vaše mišljenje i vi na njega imate pravo. Ali to što vi tvrdite da je to protu ustavno ne znači da su ovi zakoni protu ustavni. Naravno da ni jedan zakon, a posebice Ustav ne može predvidjeti sve činjenice i događaje koji će se dogoditi. Da je onog trenutka kada je pisan Ustav ili rađena zadnja izmjena Ustava, da je netko mogao predvidjeti što će se događati sa izbjegličkom krizom uvjeren sam da bi ta odredba bila i u Ustavu Republike Hrvatske kao što postoje ali tako otvorene mogućnosti za uporabu Hrvatske vojske u nekim drugim situacijama. Uostalom neki ozbiljni ustavni stručnjaci kažu da za uporabu Hrvatske vojske u asistenciji hrvatskoj policiji nije trebalo čak ni donositi ni ova dva zakona, da Ustav pruža dovoljno mogućnosti da se Hrvatska vojska, … …/Upadica sa Napomenuli smo u uvodnom izlaganju da je slična situacija i na moru i da tamo Obalna straža asistira hrvatskoj policiji, da je taj Zakon o Obalnoj straži donesen 2007. godine i tada u Ustavu nije postojala nikakva ni dilema niti je to tko potencirao u raspravi oko donošenja teksta zakona. Tek je 2010. godine u izmjenama Ustava Ustava preciznije definirana uloga i obaveze Obalne straže. I ono što posebno potencirate. Koju poruku šaljemo ovim zakonima? Šaljemo vrlo jednostavnu poruku. Želimo zaštititi granice Republike Hrvatske i želimo zaštititi građane Republike Hrvatske i njihovu imovinu. To je osnovna poruka ovog zakona. Vi kolegice Sobol i na odboru ste to rekli, da nema potrebe u ovom trenutku donositi takav zakon, da se situacija smirila i da nema potrebe. Što će biti za 10 dana ili što će biti za mjesec dana? Tko to može predvidjeti kako će ova kriza se dalje razvijati? Pa vidite da nema nikakvog konačnog odgovora na ovu krizu i da se ova kriza rješavala na način da je Njemačka primala sve izbjeglice koje su dolazile na europsko tlo. Dakle, ima itekako razloga da se ova oba zakona donesu. Hvala lijepo. Zahvaljujem. Prelazimo na replike. Uvažena zastupnica Ingrid Antičević Marinović. svi smo prisegli da ćemo poštivati Ustav. Ovi prijedlozi zakona su vam protuustavni. Sve ovo što se želi postići to možemo postići jer se nisu predvidjele situacije na temelju postojećeg Ustava, a ukoliko se želi proširiti akcija vojske u pomoći ono što vi predviđate zakonom za to je potrebno promijeniti Ustav. A vi ste toga svjesni ali pošto je promijeniti Ustav malo teže onda idete s ovim promjenama zakona. Dakle, članak 7. stavak 11. je savršeno jasan, dakle Oružane snage mogu ako to zahtjeva narav pogibelji koristiti pomoć policiji i drugim državnim tijelima, ali pod pretpostavkama članka 17. i 101. Ono Ono što vi govorite to može učiniti i sama predsjednica Republike i predsjednik Vlade u slučaju one neposredne opasnosti bilo kakve vrste ali koji imaju za posljedicu ugrožavanje teritorija RH. Dakle,

Hvala gospodine potpredsjedniče. Gospodine ministre kazali ste da kriza nije gotova. Nije, svjesni smo, i ja moram reći ako smatrate to pitanjem nacionalne sigurnosti da tu nema mjesta politikantstvu, slažem se s vama i nikad nećemo politizirati pitanje od nacionalne sigurnosti. To bi bilo neozbiljno. Kazali ste također da, dva puta sada i u odgovoru gospođi Ingrid Antičević, da bi trebalo procijeniti ustavnost zakona i da se s time slažete. Jel' tako? Rekli ste ako treba vi se s time slažete da Ustavni sud procijeni. Ako je tome tako onda ja očekujem da će Vlada uputiti Ustavnom sudu ove prijedloge dopuna zakona na procjenu ustavnosti. Dakle, očekujem od Vlade da to napravi. Zamjenik ministra Ivić mi je dao pravo da imam svoje mišljenje i o ustavnosti ovog zakona i da ga mogu ovdje iznijeti za razliku od nekih zastupnika HDZ-a koji su mi u raspravi to oduzeli. Zamjeniče ministra hvala vam na tome. Još jedna stvar, kazali ste da možda niti ne treba ići s ovim dopunama zakona jer vojska ionako pruža već logističku potporu policiji na terenu. Pa to smo vam mi i rekli od samog početka, i ja u svome govoru. Ono što mi ne želimo da vojska preuzme izvršne ovlasti policije i da ne radi po istim pravilima kao policija. Niti ima građanskog nadzora nad radom vojske u slučaju da preuzme policijske ovlasti niti ista pravila zakona i Ustava se primjenjuju na vojsku kao što se primjenjuju na policiju. Nemojmo ići ka snižavanju demokratskih standarda ili derogaciju demokracije u Hrvatskoj na ovaj način. Možda toga niste svjesni, ja vjerujem da možda niste svjesni ali pazite otvara se tu Pandorina kutija. Za neke zlonamjerne možda u budućnosti. Zahvaljujem. Samo da spomenem Vlada ne može slati niti prijedlog zakona, a niti zakon na ocjenu ustavnosti. Dakle, to ne stoji prema Ustavnom zakonu o Ustavnome sudu. Dakle, nije ta mogućnost predviđena. Ali postoje neke druge koje znam da ćete vjerojatno iskoristiti. Hvala lijepa. Postoji li potreba? Ne. Onda prelazimo na sljedeću repliku, to je uvaženi zastupnik Tomislav Žagar. Izvolite. Poštovani ministre Orepić slušao sam pažljivo i vaše uvodno izlaganje i sad ponovno kad ste se javili za riječ. Doista se i meni čini kao što je moj osobni stav da su doista ove izmjene zakona nepotrebne, čini mi se da tako zapravo i vi razmišljate. Vi ste rekli u uvodu da postoje dva osnovna razloga, dakle to su sigurnosni humanitarni razlozi zbog kojih bi se trebalo angažirati vojsku na granicama. Ono što ove kolege upozoravaju to je nedostatak procjene zapravo procjene sigurnosnih razloga zašto bi zapravo vojska došla na granice. Pretpostavimo da je ta procjena dobra, da postoji takva ugroza i da vojska treba izaći na granicu ali ono što kolege neprestano napominju, a čini mi se da to u Ustavu piše vojska i ovako i onako bi u tim slučajevima došla na granicu. Pretpostavimo da je procjena loša i da vojska izađe na granicu, što radi vojska na granici? Vojska bi na granici trebala imati metak u cijevi, da se tako slikovito izrazim. Vi ste ovdje rekli da će vojska postupati po uputama policije. Molim vas ako mi možete to pojasniti, nije mi to najjasnije. Jer zna se da vojska ima zapovjedni lanac i na koji način će ona funkcionirati. A kažem suradnja, o čemu govorimo, suradnja je i ovako moguća na temelju Ustava i zakona. Dakle, ipak stvari nisu tako do kraja jasne i ne treba ih trivijalizirati, mogu izazvati i strah kod građana jer svaka pojava vojske na granici je zapravo jasna poruka. Evo, hvala. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Poštovani gospodine ministre čuli ste danas već, a i vi ste dijelom u svom kratkom obraćanju maloprije se nadovezali na europsko rješenje problema izbjegličke krize u Europi. Koliko se meni čini već sada Hrvatska vojska a ja pod Hrvatskom vojskom podrazumijevam i Obalnu stražu sudjeluje u zajedničkom europskom rješenju oko očuvanja granica u Sredozemnom moru, dakle očuvanja granica EU. Ne samo to nego koliko znam europsko rješenje je i prijedlog da se na području EU formira zajednička Obalna straža. O tome je bilo riječi da li će i u kom smjeru ići taj prijedlog Europske komisije. Ali u svakom slučaju, ali znam da se upravo zbog sličnih problema, ne samo u Hrvatskoj nego na cijelom Sredozemlju formira zajednička obalna straža koja je mogla učinkovito nadzirati europske granice. to europsko rješenje sadrži uključivanje vojske, odnosno obalne straže kako Republike Hrvatske tako i drugih država na Sredozemlju. U tom smislu i na tom europskom tragu ja vidim i ovaj prijedlog zakona kojega ste predložili i apsolutno u tom smislu se može podržati ako inzistiramo da on bude dio sveukupnog europskog rješenja. Zahvaljujem. Sljedeća replika uvažena zastupnica Gordana Sobol. Zahvaljujem. Pa ovako ministre Orepić, rekli ste vojska će se angažirati iznimno, između ostalo u eskalaciji izbjegličke, A ono što mi postavljamo pitanje od vas ne dobivamo odgovor. U kom smislu sa kojim resursima, na koji točno način, pa valjda vi to sada biste trebali znati kada predlažete izmjene i dopune ovog zakona. Ako odgovor na to nemamo onda imamo razloga sumnjati u to što se ustvari sa vojskom namjerava. Hoće li vojska za 5 dana izaći na naše granice i početi dizati žičanu ogradu? Mene to zanima, ja mislim da to zanima i javnost. Zamjeniče ministra Ivić, kažete da i neki stručnjaci upozoravaju i kažu da ovi zakoni se nisu niti trebali donositi. Točno je, to sam ja i rekla i jučer i na sjednici Odbora za unutarnju politiku. Smatram da ako me cijelo vrijeme uvjeravate da će vojska davati logističku i humanitarnu podršku snagama policije ukoliko bude potrebno onda i ja kažem zbog čega onda mijenjate ova dva zakona kada to i sada po postojećim zakonima i po Ustavu može činiti. I opet naravno dovodite do toga da sumnjam u dobre čiste namjere i da upozoravam na moguću zlouporabu od neodgovornih političara s koje god strane oni dolazili i na bilo kojoj funkciji se nalazi. A drugo, recite mi gospodine zamjeniče od koga i od čega ovim zakonima mi štitimo hrvatske građane? Da li od onih trenutno 14 tisuća izbjeglica, migranata, žena i djece od kojih su počeli umirati, bolesni, koji trenutno se nalaze u blatu do koljena? Je li ih štitimo od njih? Ako kažete da nije ni potrebno donošenje ovih zakona kako onda možete tvrditi da su oni protuustavni? A mislim samo po sebi je to kontradiktorno. Od koga ćemo štiti sa ovim zakonima? Od svih ilegalnih prelazaka državne granice. I to je osnovni cilj. Spriječiti iz zaštiti granicu od ilegalnih prelazaka, upada, pojedinaca, skupina, grupa itd., što je apsolutno realna mogućnost u ovoj situaciji da se događa. I to je jedini sa svim potrebnim resursima. Pa nećete u zakonu predvidjeti i načine i metode koje će policija koristiti a vojska asistirati u sprječavanju. Pa to naravno da nigdje neće i nikada neće pisati u zakonu. To je stvar procjene i ocjene mjerodavnih ljudi da donesu odluku o tome na koji način i sa kojim sredstvima će štiti granicu. moj dojam je da umjesto da vi branite zakon pokušavate napraviti da zakon brani vas navodeći ograde da se ovaj zakon donosi zato da se možda nikada ne bi ni proveo, odnosno da se ne bi vojska upotrijebila. Ali u obrazloženju ovog zakona jasno piše, imajući u vidu dosege migrantske krize s kojima se trenutno suočavaju države na tzv. Balkanskoj ruti kao i druge države članice Europske unije radi što učinkovitije zaštite državne granice koja je ujedno i vanjska granica Europske unije te osiguranja nesmetanog obavljanja poslova koji su u nadležnosti policije s ciljem otklanjanja moguće ugroze suvereniteta Republike Hrvatske ukazala se potreba pružanja potpora Oružanih snaga Republike Hrvatske u zaštiti državne granice. Dakle u situaciji kada smo imali nekoliko tisuća migranata dnevno nije bilo problema niti potrebe da se angažira vojska a sada kada imamo nula migranata dnevno i to još prezentiramo kao veliki uspjeh onda odjednom postoji potreba da se angažira vojska. Meni to ne zvuči logično. Ovaj zakon nije zakon koji se donosi za normalne situacije a uvažavajući apel predsjedatelja sjednice, neću koristi teške riječi kao što su izvanredno stanje, nego ću upotrijebiti riječ posebno stanje. Dakle kada dođemo u neko posebno stanje onda se Hrvatski sabor može sastati i donijeti odluke koje smatra da treba a ja mislim da mi sada nismo u posebnom stanju i ovdje se ustavi samo radi o tome da se ovlasti Hrvatskoga sabora pokušavaju prenijeti na dakle Ministarstvo unutarnjih poslova, predsjednika Vlade i predsjednicu Republike Hrvatske. I nemojte se čuditi da zastupnici Hrvatskoga sabora sa jednom nelagodom ili sa jednom velikom rezervom gledaj na to. Prema tome onda kada se ocijeni da to treba napraviti možda se i može napraviti a do tada ovaj zakon je nepotreban. Ako se donosi treba staviti ograničeni rok trajanja ovog zakona i mislim da bi trebala Vlada ustvari povući ovaj zakon iz procedure. Zahvaljujem. Nema potrebe za odgovorom. Sljedeća replika uvaženi zastupnik Nenad Stazić. Izvolite. **Stazić, Nenad kažete upotrijebiti će se vojska samo iznimno. Ali tko će odrediti da je situacija postala iznimna? Vlada, izvršna vlast. Kažete samo u određenim situacijama. Tko će odrediti da je sada ta situacija određena? Vlada, izvršna vlast. Na temelju analize kažete. Čije analize? Opet Vlade, izvršne vlasti. Bojimo se ministre Orepiću zloupotreba ovoga zakona. Vi ste dogovarali da se izbjeglice ukrcavaju u vlakove u Makedoniji i dovode sve tamo do slovenske granice i čini mi se da ste u tome prema vijestima koje sam gledao bili uspješni. Ako ste tako uspješni u tome na čemu vam čestitam i zahvaljujem, onda biste trebali biti prvi koji bi rekli ne treba nam ovaj zakon, pa ja sam to riješio. Tamo ćemo ih ukrcavati i iskrcavati u Sloveniji nema nikakve opasnosti. I da kažete i premijeru i zamjeniku premijera, prvom zamjeniku premijera da ne ide sa ovakvim zakonom. Zašto se bojimo zloupotreba od strane Vlade? Pa zato što ih je već bilo i to u odnosu na vas, pa zamjenik premijera, prvi potpredsjednik Vlade je vama tumačio da je on vama nadređen a nije. Vama je nadređen jedino premijer. Vi kao ministar odgovarate premijeru po Zakonu o Vladi. To je potpredsjednik Sabora morao javno tumačiti. Pa kad se potpredsjednik Vlade ne boji krenuti na vas tako javno, ja se bojim da ne krene na mene i na druge koje će smatrati svojim protivnicima. A vas molim kao ministra unutarnjih poslova kojeg za ovog kratkog razdoblja što ste u funkciji cijenim. Zaštitite i mene i druge građane, zaštitite i sebe, ali prije svega zaštitite demokraciju u Hrvatskoj. Hvala. Nema potrebe na odgovor. Prelazimo na sljedeću repliku, uvaženi zastupnik Josip Borić. Izvolite. **Borić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo. Ja sam replicirao uvaženom zamjeniku ministra. Slušamo danas zamjeniče ovdje da nitko nije pitao narod. Kaže članak Ustava prvi:"Vlast proizlazi iz naroda i pripada narodu." i bi tako. Imali smo izbore, na neposrednim izborima izabrana predsjednica Republike Hrvatske. Imali smo izbore za Sabor, izabrani saborski zastupnici ovi ovdje. Od njih nastala parlamentarna većina, izabran predsjednik Vlade. Takva vlast ima pravo donositi odluke, ali oni kažu opet moramo pitat narod. Vjerojatno misle na anketu. Je li to način na koji ćemo pitati narod, anketa ili ćemo pojedinačno pitat Nenada Stazića šta on misli. mislim da svaka vlast ima pravo donositi odluke, ona je izabrana, legalna. Kažu ustavna upitnost odredbi ovog zakona. Tko nam je najglasniji ovdje? Potpredsjednica Vlade kojoj mi ovdje u Saboru kažemo da je zakon neustavan, cijeli zakon. Ne, odmahuju rukom ništa. Prođe procedura, cijeli zakon stavljen van snage odlukom Ustavnog suda. Jedan bivši ministar čije su odluke na Ustavnom sudu padale redom nakon silnih upozorenja i sa ovog Sabora. Ali je prošla procedura. Tko može propitati ustavnost zakona? Pojedinac, građanin, stranka, političar, saborski zastupnik. Tko im brani? Ali dozvolite nam da donesemo zakon, da raspravljamo o tom zakonu na način da ga možemo donijeti. Međutim što imamo? Imamo demagoge ovdje koji sada u oporbi znaju sve što nisu znali na vlasti. I sad se silno nešto čude, frustrirani jer kažem posvadili smo se sa svima dok su vodili vanjsku politiku, sa svim susjedima. Nije ih uopće bilo briga. Donijeli su lex Perković nekoliko dana prije ulaska u EU. Uopće im nije bilo sporno, ali sad su veliki zagovornici te EU,

Gospodine ministre Orepiću, apsolutno se slažem sa vama. Naravno da će Ustavni sud ocijeniti ustavnost odredaba zakona kojeg mijenjate to je sigurno i evidentno. S druge strane, zamjenik ministra koji sjedi pored vas je u stvari razlog za donošenje ovog zakona između ostaloga naveo i ilegalne prelaske hrvatske državne granice. Ja bih volio da nam kažete koliko je bilo ilegalnih prelazaka u proteklih 6 mjeseci s obzirom na 650 000 izbjeglica koji su prošli kroz Republiku Hrvatsku voljeli bismo znati koliko je bilo ilegalnih prelazaka hrvatske državne granice u zadnjih šest mjeseci i da li to zahtijeva ove promjene zakona. I jučer na sjednici odbora ministar obrane obrane RH gospodin Buljević je spominjao nekoliko stvari što bi Oružane snage, odnosno Hrvatska vojska trebala raditi izmjenama Zakona o obrani od elektronskog nadzora, od fizičkog nadzora hrvatske granice itd. Ja nemam ništa protiv, ali to morate napisati u zakonu. Vi morate točno napisati u zakon, bez obzira na Ustav, morate napisati u zakon što će raditi Hrvatska vojska zajedno sa hrvatskom policijom prilikom nadzora ili kontrole nadzora hrvatske granice. To se ne može rješavati sporazumom između Ministarstva obrane i Ministarstva unutarnjih poslova zato što je angažman i aktivnost Oružanih snaga ustavna kategorija druge vrste. I posljednje, mislim da je pošteno reći hrvatskim građanima da mi želimo promijeniti odnos, odnosno aktualna i ova Vlada želi promijeniti odnos postupanja prema migrantima u Republici Hrvatskoj. I želimo da, staviti vojsku na granice i staviti žicu na granice. I to je onda isto tako legitimno, to je politika druga, ali politika. Zahvaljujem. Odgovorit će zamjenik ministra, gospodin Ivić. **Ivić, Tomislav (HDZ)** Kolega Dragovan, vi nikako ne želite prihvatiti ono obrazloženje koje smo u početku rekli, da je ovo samo otvaranje mogućnosti. To ne znači da će sutra hrvatska vojska bit na granici. to ne znači, a vi stalno govorite o tome da će sutra biti upaljeni tenkovi, da će izaći na ulice i slične scenarije. Dakle, ovo je samo otvaranje mogućnosti da hrvatska vojska asistira hrvatskoj policiji u zaštiti hrvatske granice i ništa više. Hoće li za to biti potrebe ili neće biti potrebe? Pa pokazat će vrijeme. Ako ne bude bilo potrebe naravno da vojska neće biti na granicama, ali i ako bude bilo potrebe naravno da će asistirati Hrvatskoj policiji u zaštiti nacionalnih granica. Pa ja mislim da je to samo po sebi razumljivo i da ni po čemu ne bi trebalo biti problematično. Nije nikom namjera zlouporaba Hrvatske vojske ili slično nego je namjera stvoriti i zakonsku pretpostavku da sutra ako dođemo u tu situaciju to možemo i napraviti. I ništa više. Zahvaljujem. Uvažena zastupnica Gordana Sobol, jeste se javili sa posebnom replikom na izlaganje ministra obrane ili ste svoje pravo iskoristili? Jeste,

potpuno. Nakon što je predsjednik Mesić umirovio generale, prije toga nije bila, bila je vi znate da su časnici u odori dolazili na stranačke skupove, a danas se to ne događa. Ne smiju biti članovi stranaka, ne smiju dolaziti na stranačke skupove, ne smiju politički djelovati. I oni ne djeluju. Imamo profesionalnu vojsku s kojom se možemo ponositi svi. I po tome kako se ponaša i po tome kako je opremljena i po tome kako djeluje. Na vama je velika odgovornost da ne dopustite ponovnu politizaciju vojske. Ovaj zakon, ovaj prijedlog zakona to omogućava. to omogućava. Da izvan Ustava, izvan dosadašnjeg zakonskog okvira po kojem ta vojska djeluje kao depolitizirana bude upotrijebljena na način da potpredsjednik Karamarko počne tumačiti da negdje postoji opasnost. Pa ionako je rekao da ne poštuje ministra unutarnjih poslova pa onda bez obzira što policija obavlja neke poslove on kaže ne, to će vojska, ti to ne radiš dobro, a ja sam ovdje nadležan za nacionalnu sigurnost jer sam potpredsjednik Vlade. I onda upotrijebi vojsku. O tome govorimo, o opasnosti zlouporabe. Nemojte upropastiti tu poziciju koja se izgrađivala dugo godina Hrvatske vojske. Kažete koja prava treba zaštititi ovaj zakon, koga treba zaštititi? Treba zaštititi građane Hrvatske. Od koga i na koji način, zamjeniče ministra? Od koga i na koji način? Jer to ne znamo, to ovdje ne piše. Pa što ja znam što će Karamarko sutra tumačiti što predstavlja nacionalnu opasnost. Ako bude slušao Šukera okrenut će tri tenka na mene.

Povreda Poslovnika, članak 238. Uvaženi zastupnik Stazić govori o temi koja nije predmet rasprave. Vezano za umirovljenje, ja sam bio jedan od tih generala i gospodin predsjednik, bivši predsjednik gospodin Mesić i njegovo umirovljenje, ja sam potpisao to pismo sa mojim časnim kolegama generalima. Opet bih ga gospodine Staziću potpisao zato što sam se borio za istinu o Domovinskom ratu. Domovinski rat je čist, on je osloboditeljski i on je donio Hrvatskoj mir i slobodu gospodine Staziću! Za riječ se javio s povredom i uvaženi zastupnik Ivan Šuker. **Šuker, Ivan (HDZ)** Ja vas lijepo molim gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora da ne dozvolite kolegi Staziću da svojim retoričkim egzibicijama vrijeđa časnu i poštenu Hrvatsku vojsku. Ako Hrvatska vojska časno i pošteno obavlja sa svim mogućim pohvalama u svim međunarodnim misijama reći da bi Hrvatska vojska okrenula cijevi ili bilo koji hrvatski političar na bilo kojeg hrvatskog građanina je krajnje ponižavajuće i uvredljivo. Držimo se rasprave i političkih prepucavanja ali dajmo ljudi zadržimo bar malo dostojanstva. Bar minimum dostojanstva da nas ljudi ne gledaju kako nas gledaju. Ali zadržimo barem minimum dostojanstva prema onima koji su se na najkriznijim svjetskim područjima pokazali kao vrhunski profesionalci i ljudi koji znaju postupati. Prema tome, ovo je stvarno A neke je vojska i vozila s otoka na otok, ali o tom potom. **Podolnjak, Robert (MOST)** Zahvaljujem. Evo dat ću vam riječ svima, javilo vas se još nekoliko za povredu Poslovnika. Ali očito je ova rasprava dosegla razinu koja prelazi granice normalne parlamentarne rasprave. Ja sam stvarno zamolio nekoliko puta da nema uvreda, da se pojedine osobe ne spominju u negativnom kontekstu koji naprosto ne treba u ovoj parlamentarnoj raspravi prozivati. Molim vas sve da ova rasprava o ovim prijedlozima zakona doista ne zaslužuje tu vrstu rasprave koja se vodila. Molim vas da se suzdržite svi od uvreda bilo koje osobe, naročito kad govorimo u kontekstu dužnosnika

molim vas prestanite biti politički piroman, prestanite ovu raspravu dovoditi izvan granica dobrog ukusa. **Podolnjak, Robert (MOST)** Zahvaljujem. Povreda Poslovnika i uvaženi zastupnik Miro Bulj. Kolega Stazić je povrijedio članak 238 vrijeđajući najčasnije ljude koji su ostvarili slobodu, među nama je i moj zapovjednik u IV. brigadi, ja kao profesionalni vojnik i časnik Hrvatske vojske ovo smatram iskrivljenjem istine o Domovinskome ratu. …/Govornik se ne razumije./… 12 generala koji su potpisali na čelu sa Gotovinom, našim Damirom Krstičevićem i ostalim da je povreda istine o Domovinskom ratu i temelja Hrvatske države koja je nastala dala slobodu i ovaj Parlament funkcionira na ovaj način zbog tih istinskih vođa početkom '90.-ih godina. I zamolio bih vas gospodine predsjedniče da odmah, potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, kada krenu ovakve rasprave da prekinete. Ako ne

Hvala lijepo uvaženi potpredsjedniče. Članak 238. govori o temi koja nije predmet rasprave i zamolio bih vas da koristite kao potpredsjednik i predsjedavajući ove sjednice članak …/Govornik se ne razumije./… i da mu već izreknete tu opomenu jer on zloupotrjebljava ovu govornicu ne bi li vrijeđao sve što se kreće ili što se njemu priviđa u njegovoj glavi. Jer ovdje je govorio na replici uvaženom zamjeniku o potpredsjedniku Vlade i tri tenka koja su okrenuta prema njemu. To je čovjek koji je poznat po priviđanjima. Priviđali su mu se nekakvi nepostojeći portali, pa su se svi umjesto njega morali ispričavati. Sada mu se priviđaju, a sada mu se priviđa i potpredsjednik Vlade koji je usmjerio tri tenka prema njemu. Molim vas da mu udijelite opomenu jer je to nešto normalno. On dok je predsjedavao ovim sjednicama, dok je bio potpredsjednik Vlade ali i neki drugi su davali opomene na krivi pogled a kamoli na ovakve rasprave i na ovakve teške riječi a i sve ono što je on danas izgovarao. I dajte mu više tu nekadašnjih izricanja opomena. Ali još jednom molim, sasvim je u redu da kao opozicija osporavate i ako želite ustavnost predloženih zakona ali postoje ustavne, propisani instituti kako ćete to osporavati, to može činiti parlamentarna manjina. Prema tome ja vjerujem da ćete iskoristiti tu mogućnost i prepustimo odluku Ustavnome sudu. Ali zato nema nikakve potrebe da uvrede, da se govori teškim riječima o hipotetičnim situacijama ili ne daj Bože zlouporabama bilo kojeg ustavnog instituta. Dakle nema potrebe ulaziti u hipotetične scenarije potpuno neprimjerene ovoj parlamentarnoj raspravi. Dakle sada smo završili da ovim dijelom. …/Upadica: Mogu ja odgovoriti?/… Uvaženi zastupnik Nenad Stazić. **Stazić, Nenad (SDP)** Ponovno članak 33. poštovani potpredsjedniče, dakle vama se obraćam. Nemojte, ako ćete to dopustiti da kolege pod povredom Poslovnika repliciraju meni kada nemaju poslovničku mogućnost da repliciraju onda ćemo uvesti to u praksu. Onda ćemo to raditi svi. Jer vi, oprostite vodite potpuno pristrano ovu sjednicu. Pazite, niti sam koga vrijeđao, rekao sam da je Hrvatska vojska časna, da se možemo s njom ponositi naročito zato što je depolitizirana. Ja nisam umirovio 12 generala, to je učinio predsjednik Mesić temeljem svojih ustavnih ovlasti i nema potrebe na mene galamiti zbog tog umirovljenja. Nema potrebe da vi dopuštate da pod ispravkom netočnog navoda me ovdje ljudi napadaju i polemiziraju samnom. Pa neka se jave za repliku kada ja budem govorio ako se usude saslušati moj odgovor na repliku. Ja sam se obratio zamjeniku Iviću, zamjeniku Iviću i zamolio sam ga da ne dopusti, jer je to njegova dužnost da se Hrvatska vojska politizira. Nikoga time nisam uvrijedio, pozvao sam gospodina Ivića da poštuje Ustav i zakon. Ja ne znam zašto su se svi drugi našli uvrijeđeni. Ali ja sam se našao uvrijeđen s vama gospodine potpredsjedniče jer dopuštate da se sjednica odvija na ovakav način. I uvijek ću tako reagirati. Članak 33. **Podolnjak, Robert (MOST)** Povreda se odnosila kako su rekli vaši kolege zastupnici između ostaloga i na to što ste spominjali potpredsjednika Vlade koji je prema ovim predloženim zakonima nema ulogu u donošenju određenih odluka. Prema tome ste ga spominjali potpuno neprimjereno. Spominje se, Ali je spomenuo i potpredsjednika Vlade na kojeg se odnosilo određene povrede, dakle da se ne odnosi na raspravu o dnevnom redu. Dakle da ne spominjemo na kojeg ste se potpredsjednika Vlade referirali.

Hvala lijepa. Kolega Staziću, naravno da smo svjesni svoje odgovornosti. I upravo zbog svijesti o toj odgovornosti pred vama i jesu ova dva prijedloga dopuna zakona. Jer želimo svemoguće situacije regulirati na adekvatan zakonski način. I ne morate se bojati politizacije Hrvatske vojske. Ali je činjenica da je vaša rasprava politikanska. Nisam govorio ja da nije potreban ovaj zakon nego sam rekao da neki uvaženi poznavatelji Ustava kažu da u biti i nema potrebe i da Ustav, postojeći Ustav dozvoljava mogućnost korištenja za za ovakve namjene postrojbe Hrvatske vojske. Hvala lijepa. Uvaženi zastupnik Milorad Batinić se javio s povredom Poslovnika. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala potpredsjedniče. Evo samo koristim institut povrede Poslovnika da vas podsjetim na članak 236. koji govori da ste kao predsjedatelj dužni dati pojašnjenje kolegama saborskim zastupnicima koji su govorili o povredi Poslovnika, da li je bilo povrede Poslovnika ili nije bilo? **Podolnjak, I rekao sam i uvaženom zastupniku Nenadu Staziću da nije govorio o temi na dnevnom redu. Da, da. Zahvaljujem. Sljedeća replika uvaženi zastupnik Željko Jovanović. Izvolite. Hvala lijepo. Pa gospodinu Iviću bih replicirao jer je govorio o zaštiti građana da je osnovni cilj ovog zakona zaštita građana. Međutim, ja ću se ponovo osvrnuti na ono što sam rekao i danas na početku ove naše rasprave koja se malo otegla. Dakle, ako štitimo građane ne možemo ih štititi ugrožavajući njihova prava, a pravo na pristup informacijama jedno je od temeljnih prava građana Republike Hrvatske. A na žalost, izgleda da ne razumijete taj koncept jer ste na izjavu vašeg kolege iz kluba HDZ-a koji je govorio zašto pitati nešto građane kada smo mi izabrani od građana pa ispada da predsjednica države može donijeti zakon bez obzira da se konzultira sa građanima. Dakle, pravo je građana da kažu svoje mišljenje o svim pitanjima koja se donose zakonskim i podzakonskim aktima. I vi ste prekršili Zakon o pravu na pristup informacijama. Centar za mirovne studije će podnijeti prijedlog ocjene ustavnosti. I Ustavni sud po svojoj praksi uopće neće razmatrati sadržaj zakona, jer je prekršena procedura. Ja vam to govorim dobronamjerno jer sam opekao se na proceduri i doista dio dio mojih podzakonskih akata je osporen zbog procedure jer nije provedeno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću. Na to sam vas dobronamjerno upozorio i kroz zastupničko pitanje i premijeru i u oba ministarstva nisam dobio odgovor. Na žalost to je jedno ignoriranje prema našim zastupničkim zastupničkim pitanjima. Svjedoci smo kakve je odgovore dobio kolega Hajduković. Tako ni meni nije odgovoreno, a da ste poštovali tu proceduru danas bi vjerojatno i ova rasprava išla u jednom mirnijem tonu i u smjeru koji ne bi doveo do ovoliko nepotrebnog podizanja tenzija unutar Parlamenta što opet ne ide u korist saborskog rada Sabora i poštivanja Sabora u hrvatskoj javnosti. **Podolnjak, Robert (MOST)** Zahvaljujem. Zamjenik ministra gospodin Ivić. Kolega Jovanović, slažem se sa vama da nema nikakvog razloga za dizanje tenzija i bespotrebnu raspravu. Ali se ne slažem sa vama da smo prekršili i jednu zakonsku odredbu kada je u pitanju procedura donošenja ovog zakona. Zakon se donosi po ustaljenoj proceduri i ni jedan član zakona nije povrijeđen, ako mislite tu na Zakon o pravu na pristup informacija. Ne vidim ja gdje je tu učinjena povreda. Zahvaljujem. I posljednja replika, uvaženi zastupnik Arsen Bauk. A i vi ste se javili? Oprostite. Pa vi ste se javili za završno? …/Upadica **Bauk, Arsen (SDP)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Uvaženi zamjeniče ministra, mislim da smo se uspjeli složiti da, odnosno nismo se uspjeli složiti, nego ste konstatirali da ste shvatili da zastupnici koji su vam replicirali smatraju da se vojska može upotrijebiti po sadašnjim zakonima. I ja se također s time slažem i želim reći sljedeće. Smatram da je dosadašnje postupanje izvršne vlasti u slučaju izbjegličke krize bilo u sadašnjim normativnim okvirima ispravno i da nema potrebe za izmjenu normativnih okvira, odnosno da barem ja i većina nas u klubu SDP-a ne vidimo takve okolnosti koje bi zahtijevale izmjenu zakonskih okvira. A onda kada se takve okolnosti slože, onda se o tome može raspravljati. U ovome trenutku, dakle situacija je sa aspekta tzv. ugrožavanja suvereniteta Republike Hrvatske nešto bolja nego što je bila početkom desetog, jedanaestog, Prema tome, nema potrebe dodatne mehanizme stavljati u normativni okvir posebno ne sa trajnim stanjem, jer ova dva zakona nemaju neko vremensko ograničenje da će se primjenjivati tri mjeseca pa da se može produžiti. I prema tome, još jednom pozivam da u ovome trenutku povučete ova dva zakona. A ako budu okolnosti takve da bude potrebno, onda možemo ponovo raspravljati. Dakle, ovo je u ovome trenutku prebacivanje ovlasti sa Hrvatskog sabora na izvršnu vlast i predsjednicu Republike što se tiče vojske, a dopustite da mi saborski zastupnici imamo određenu nelagodu u tom smislu i da se tome u ovom u ovom trenutku protivimo jer ne vidimo da je takva situacija. I mislim da je evo da nisam doprinio povećanju tenzija, barem se trudim, mada znam ponekad i drugačije. Hvala. Zahvaljujem. Repliku ima i uvaženi zastupnik Miro Bulj. Uvaženi ministre i zamjeniče ministra. Kao što ste kazali, Oružane snage su po Ustavu i prirodno dužne štititi svoje granice. To je jasno definirano u našem Ustavu, ali to je i kroz povijest tako. Međutim, hrvatske vlade prije ovih su već ugrozile, znači teritorijalnu cjelovitost postavljajući granične prijelaze pa tako u Dalmatinskoj zagori, Bili brig, 20 km zračne linije od Splita, 5 km od Sinja su 2 km granični prijelaz uvukli u državni teritorij i tu su sada granični prijelaz napravili. Ono, tu je ugrožena cjelovitost kako se Hrvatska bori za Savudrijsku valu i druge Prevlaku, zbog čega država, ovo vas upozorajem da znate što su prethodne vlade radile. 2 km puta 1000 km dužina granice, budemo li tako radili, mi smo izgubili teritorij za koji smo krv

riješite taj slučaj jer narod koji je krvario za svoju državu ne more se odricati svoga suvereniteta. I to je neprijateljski čin onoga koji je to dozvolio. Zbog toga još jednom dobro to analizirajte i riješite taj slučaj. Odgovorne su bivše vlade koje nisu donijele novu Nacionalnu strategiju obrane i upozoravam vas 2002. godine još nam je ta strategija, a 2009. smo ušli u NATO, u strategiji još ne piše da smo uopće da smo u NATO-u. Ozbiljnost situacije, strategije obrane nacionalne sigurnosti, je vrlo bitna. To nije igračka kao što neki smatraju. Ozbiljno prihvatimo i to je najbitnije stabilnost države i nacionalna sigurnost. Hvala. Nema potrebe odgovora. Vi se niste javili za repliku, jer nitko nije evidentirao. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče Sabora. Gospodine zamjeniče ministra kazali ste da kad su zastupnici ovog Sabora usvajali Ustav da u tom trenutku možda nisu bili svjesni ove situacije koja se danas dešava, a da su bili svjesni vjerojatno bi unijeli u Ustav i mogućnost korištenja Oružanih snaga za ove potrebe koje se danas traže u dopunama zakona. Pa niste li samim time upravo priznali da u Ustavu nema ovlaštenja da se Oružane snage koriste na način kako se predlaže od strane Vlade? Jer meni se čini implicitno da jeste. Prema tome, ja ponavljam naš apel da se zakon povuče jer za ono što ste nam objasnili koji su razlozi uporabe Oružanih snaga zašto se one žele upotrijebiti za to vam ne trebaju dopune zakona. To se radilo i dosada i to možete raditi i od sada. Druga stvar, gospodine potpredsjedniče Sabora ja mislim da tema naše današnje ovdje rasprave nije Hrvatska vojska i njen karakter. Tu se mi slažemo. Hrvatska vojska je časna, mi smo ponosni na nju to je rekao i gospodin Stazić i svi mi ovdje i tu nema prijepora. Hrvatska vojska to smo svi mi i bit ćemo ponovno ako je potrebno, ako bude ugrožena naša nacionalna sigurnost ili suverenitet ove zemlje. I tu nema prijepora i nemojmo otvarati pitanja oko kojih nema prijepora između ljudi u ovoj sabornici, u hrvatskom narodu i među građanima Hrvatske. Nemojmo to činiti. To je jako važno i to je odgovornost vas kao potpredsjednika. **Podolnjak, Robert (MOST)** Zahvaljujem. Ako se svi u tome slažemo i o karakteru i značaju Hrvatske vojske kako smo došli do riječi pokušaj državnog udara? Tko bi ga onda izveo?

nijedan zakon, a posebice Ustav jel' tako, ne mogu predvidjeti sve mogućnosti koje će se događati. I u tom smislu sam govorio da je potreba potreba oba ova zakona kako bi precizno definirali uporabu Oružanih snaga u asistiranju Hrvatskoj policiji. Ništa drugo. Ja nisam rekao da je ovo protuustavno, dapače. Zahvaljujem. Iscrpili smo sve replike. Prelazimo na sljedeće izlaganje u ime Kluba zastupnika SDSS-a i Reformista, uvaženi kolega Milorad Pupovac.

I ako tako hoćete činiti, a otvorili ste danas presedan za to onda ćemo to tako ubuduće činiti. Javljat ćemo se za povredu Poslovnika za sve što nam se ne sviđa i koristiti članak 238. To nema smisla. Ako želite spriječiti ostale klubove da sudjeluju u raspravi rezervirajte to za klub HDZ-a i SDP-a, možete ali formirajte svoj Sabor pa tamo to radite. Govorim otvoreno! Drugo što želim kazati tiče se teme. Ministar je kazao bit će pravljene procjene rizika. Analiza za izradu osnova za izmjenu i dopunu ova dva zakona nije napravljena. Ja ću sada dati jedan mali doprinos toj analizi. Republika Hrvatska od '91. kad je imala 11 000 policajaca do danas ima preko 20 000 policajaca. Zašto 20 000 policajaca aktivnih plus ne znam koliko umirovljenih policajaca, plus ne znam koliko pripadnika obavještajne zajednice nije dovoljno da u skladu sa Ustavom i zakonom štiti iz sigurnosnog aspekta granicu RH? To je prvo To je prvo pitanje. Drugo pitanje, zašto iskustvo koje smo imali u proteklih nekoliko mjeseci sa preko 600 tisuća izbjeglica u kojem se policija nosila i još uvijek se nosi i pod vašim ministrovanjem gospodine ministre izvrsno i bez žice i bez vojske, zašto danas toj istoj policiji namećemo razumijevanje da ona nije dostatna da bi obavljala posao koji je do jučer i danas izvrsno obavljala bez ijednog incidenta? I bez ikakve žice i bez ikakve vojske gdje smo se kao država sa svojim sigurnosnim sistemom i policijskim i obavještajnim pokazali sposobnijim od drugih i nismo radili cirkuse i nismo se blamirali. To su dvije činjenice kao moguća podloga za analizu koje pokazuju da postojeće policijske snage koje nisu male, 450 pripadnika policije na 100 tisuća stanovnika. U vrhu smo Europe po takvom kapacitetu. Drugo, ovaj problem je vanjsko politički problem, naš, europski i svjetski. Moramo vidjeti kakvu vanjsku politiku trebamo voditi i kako trebamo sudjelovati u politici Europske unije, u njezinoj vanjskoj i sigurnosnoj politici da bismo …/Govornik se ne razumije./… uključujući i humanitarnu da bismo se što je moguće manje suočavali sa ovom vrstom izazova. Jako smo entuzijastični kada trebamo sudjelovati u nekim ratnim aktivnostima. Jako smo nedovoljno procjenjujemo rizike kada ocjenjujemo hoćemo li podržati neku vrstu ratnih aktivnosti i političkih aktivnosti koji rezultiraju ovom vrstom humanitarnih katastrofa. A sada i ne propitujemo koju to cijenu može imati po nas. Kolegica kaže ugroziti će nam turizam, hoće ali o tome treba razmišljati prije kao što je netko rekao čini mi se general Krstičević ako želimo preventivno djelovati pa onda ne preventivno djelujemo kada je već rat posijao posljedice nego prije toga a mi o tome nismo razmišljali ili nedovoljno razmišljamo. I bili smo entuzijastični oko stvari oko kojih nema nikakve sumnje, nije bilo mjesta za entuzijazam niti ga ima i danas. Prema tome moje je mišljenje da mi trebamo pojačati svoj udio u europskoj i sigurnosnoj politici i pokazati do koje mjere su zemlje poput Hrvatske koje su tako blizu kao i naši susjedi poput Italije tako blizu područjima visokoga rizika. Da je neophodno da o tome promišljamo kako i na koji način zaštiti nas, našu ekonomiju, 18% od turizma. Kako zaštiti od rizika koje donose sukobi koji su nam tako blizu? To smo tek iskusili tada kada vidimo da ljudi za nekoliko dana dođu na našu granicu. Od svijeta za koji smo mislili da je daleko od nas povijesnim i vremenskim i teritorijalnim mjerilima posve drugi svijet. Ali nije. Treću stvar koju bih htio reći tiče se neophodnosti suradnje policije u regiji i sigurnosnih službi u regiji. Krenuvši od Grčke, ali prije svega Makedonije, Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine i Kosova. Hoće li ova promjena unaprijediti tu suradnju? I potencijalno izvođenje vojske na granice unaprijediti tu suradnju? Nisam siguran. Ili će samo pobuditi sumnje i pojačati nepovjerenje? Dakle meni se čini da je to efikasniji mehanizam za pojačavanje naše sigurnosti da surađujemo sa zemljama u regiji i da surađujemo prije svega sa europskim europskim sigurnosnim sistemom kako bismo se zaštitili od brojnih rizika koji to nose sa sobom. Četvrtu stvar koju želim reći, da nije bilo pozivanja da se vojska izvede na granice u proteklih pola godine ovo bi drugačije izgledalo, gospodine zamjeniče ministra. policija je odlično obavljala posao i obavlja ali svejedno neki su pozivali vojsku na granice, bez obrazloženja nažalost kao i sada. Da nije bilo onih koji kažu trebamo uvesti ročnu vojsku, odnosno trebamo ponovno obnoviti obavezno služenje vojnog roka u određenom obimu ovo bi drugačije izgledalo ali nemojte se ljutiti ako vam kažem da ovo izgleda kao zakonodavna mjera sekuritizacije i militarizacije. I nemojte se ljutiti na mene ako to tako gledam. A mi osnove za to nemamo, ni budžetske a nemamo još uvijek na sreću nemamo niti u onome što bismo imali kao naznake prijetnje za sigurnost ili za humanitarne opasnosti koje bi prijetile Republici Hrvatskoj više nego što ih je ona do sada iskušavala. Doista je ozbiljno pitanje ono koji su poticali drugi kolegice i kolege a neki kolege ovako odmahivali rukom i kazali pa to se ionako radi. Uzimanje ovlasti od Parlamenta i davanje ovlasti Vladi nije uobičajen i nije normalan postupak. I ne može se tome doskočiti sofisterijama. Ako piše u Ustavu da to ima pa sada to Vlada uzima da to radi pa u čemu je problem? Pa problem baš i jeste u tome što piše u Ustavu tko to može raditi a u zakonu sada piše tko će to raditi. Sabor Republike Hrvatske i zastupnici imaju podjednak osjećaj odgovornosti za nacionalnu sigurnost i za katastrofe koje ga mogu zadesiti uključujući i humanitarne koje dolaze izvana. I nema nikakve sumnje, nema doista nikakve sumnje da nije potrebno u ovim okolnostima da se te ovlasti prenose na Vladu i da se kaže Sabor dok se on sastane ili ne znam što drugo. Sabor ima te ovlasti i treba mu ih ostaviti. Na kraju htio bih kazati da ovakva iskustva trebaju poslužiti za jačanje institucionalnih kapaciteta koje zemlja može imati. To znači podizanje institucionalnih kapaciteta naše policije za specifične situacije i za specifične okolnosti. Podizanje institucionalnih kapaciteta naše vojske i suradnja između vojske i policije s obzirom na određene okolnosti, ali ne na ovakav način. ne na ovakav način. Vi kažete ovo je samo mogućnost, ali čim ste dali mogućnost, čim ste uzeli Saboru a predali Vladi, čim ste stvorili takvu jednu pretpostavku onda prijeti opasnost na institucijama koje moraju djelovati nezavisno, koje moraju imati visok stupanj autonomije prepustimo tome što se zovu političke igre. A političke igre sa policijom i vojskom ne bi smjele biti dopuštene u demokratskim društvima i nema potrebe da budu dopuštene. Nema nikakve potrebe. A mi ih posljednjih pola godine ono što možemo čuti i što možemo vidjeti svjedočimo jednoj vrsti političkih igara sa vojskom i sa policijom. Doduše svjedočili smo i pravosuđu i još uvijek svjedočimo. I umjesto da se time bavimo mi se bavimo tko ima pravo na povredu Poslovnika ili nema, na način na koji je to danas ovdje prakticirano. Hajmo pojačati vlastite institucije. Ovako ih nećemo pojačati, ni instituciju granice. Pogledajte kako nam izgleda granica, koliko ima stanovnika koji žive uz našu granicu u dubinu od 30, 50, 60 pa i 100 km. Šta radimo sa tog aspekta da bismo pojačali sigurnost granice? Ne radimo ništa, ne stvaramo ni razvojne programe, nego ostajemo samo na priči o tome osigurat ćemo za svako novorođeno dijete po 1000 eura kao da će to riješiti problem. Neće. Prema tome, jako cijenimo vaše napore gospodine ministre i vaše napore gospodine zamjeniče ministra. Ali ovo su ozbiljne teme i ozbiljna pitanja koja su ovdje postavljena u Saboru i molimo vas da ih prenesete i primite kao ozbiljne. Zahvaljujem. Hvala. Da kolega, slažem se sa vama. Ovo nije pitanje i ovi prijedlozi zakona nisu pitanje o vojsci. Ovo je pitanje politike i odnosa politike prema ovakvoj, ovoj problematici. Pitanje ustavnosti je ovdje jako važno i kad polemizirate i otvarate taj ključni problem što vladajući predlažu. Kaže, pa ovo je, nećemo mi, ovo je samo mogućnost. U tome jeste problem, takve mogućnosti daje Ustav. Zakon može samo razraditi. Ne mogu se zakonom proširivati mogućnosti kada vojska daje pomoć policiji. Ovaj uvjet koji ste vi ovdje naveli toga nema u Ustavu. Ima, taj bi uvjet mogao dovesti do posljedica kada je ugroženo stanje. E to ima u Ustavu, u članku 101. i znam kako se to rješava. Međutim, odajući i vama priznanje, a na vlastito i prošloj vlasti i prošlom ministru koji su se sa ovom humanitarnom krizom koja je zahvatila i Hrvatsku suočili, gdje je naša policija pokazala i još uvijek pokazuje da je na visini svog profesionalnog i ljudskog zadatka. I to je nešto što je ostavilo udivljenje ne samo u Hrvatskoj naših građana, nego i širom Europe i dalje. Različite zlouporabe, zašto su ovdje zastupnici tako oprezni. Jer sustav, Ustav i zakoni moraju biti takvi da funkcioniraju u svakodobnoj kadrovskoj kombinaciji, a ne zato što je jučer bio onaj ministar, danas svi, sutra ili za nekoliko godina tko zna tko. U tome jeste problem. Jer postavlja se problem koji otvoreno govori kolega Pupovac iz dobrih namjera, problem militarizacije. Dakle, sutra na granici, gdje preksutra?

Imamo dvije činjenice koje svjedoče o tome do koje mjere naša policija obavlja taj posao iznimno kompetentno. Jedno je bio ovaj izbjeglički val. Ali mi svake godine imamo na stotine tisuća turista koji dolaze iz različitih dijelova svijeta u našu zemlju

da nije moguće dodatno osposobiti treninzima raspoložive policijske kapacitete za eventualne nove izazove sa kojima bi se naša policija mogla suočiti kad je posrijedi granica. Ne vjerujem u to. Sljedeća replika, uvaženi zastupnik Dario Hrebak. **Hrebak, Dario (HSLS)** Uvaženi kolega Pupovac, pozdravljam vašu inicijativu da o ovome raspravljamo hladne glave. Upravo stoga ću pokušati reagirati na dio vašeg izlaganja gdje ste rekli da smo se uspješno nosili sa 600 tisuća ljudi koji su prošli naš teren. Moramo se sjetiti da su se mnogi pa čak i u ovoj sabornici ismijavali od najava da će preko našeg područja prijeći 100 tisuća ljudi. Pa ja sad postavljam pitanje a što ako u ovom trenutku nezamisliva brojka prođe preko našeg terena preko milijun ljudi? Što ćemo onda? S druge strane govorili ste o brojci od 16 tisuća policajaca. Ja vam govorim da ih ima više. Ako uzmemo u obzir koliko ovlaštenih službenih osoba što možemo smatrati osobama koje imaju ovlast prema Zakonu o policiji primijeniti ovlast ako ih toliko imamo, međutim postavljam pitanje koliko mi u biti imamo pravih policajaca? Gledajte, međutim to je pitanje za ministra, to je pitanje za možda eventualnu buduću reformu i racionalizaciju samog Ministarstva unutarnjih poslova. Ali isto tako ne treba ovu činjenicu uzeti samo tako lako. Dakle postavljamo pitanje, i sami ste rekli koliko je Ministarstvo unutarnjih poslova uopće spremno na izazove koji možda mogu biti i veći nego što smo ih imali prošle godine pogotovo uzimajući u obzir i to da možda i nismo dovoljno opremljeni a i uzimajući u obzir i to da se osjetilo u zraku prošle godine da je možda 10, 50 ili 100 tisuća ljudi ušlo više u Hrvatsku da bi cijeli sustav pukao. Hvala.

kazao sam da RH u aktivnom policijskom sastavu ima preko 20 tisuća pripadnika. Plus tome još oko 6 tisuća ili nešto više onih koji su zaposleni u službama i to broji negdje oko 26 tisuća u ukupnom sastavu Ministarstva unutarnjih poslova. Ako postoje neki za koje se procjenjuje da nisu osposobljeni za poslove za koje bi trebali biti pa upravo onda idete u smjeru u kojem i ja mislim da treba ići, a to je da se vidi kako osposobiti policijski sastav da radi svoj posao u skladu sa potrebama koje država može imati. I time ćemo pojačati dodatno kapacitete koje potencijalno imamo ali su neiskorišteni zbog toga što su ljudi primljeni po nekim osnovama po kojima to nije dovoljno da bi obavljali posao koji treba. **Podolnjak, Robert (MOST)** Zahvaljujem. Poštovane zastupnice i zastupnici čast mi je i zadovoljstvo što na diplomatskoj galeriji Hrvatskog sabora mogu pozdraviti nj.e. dr. Milana Brgleza, predsjednika Državnog zbora Republike Slovenije koji u Republici Hrvatskoj boravi u službenoj posjeti. Dobrodošli! Zahvaljujem. Mi nastavljamo s radom. Dakle sljedeća replika, uvaženi zastupnik Miroslav Tuđman, izvolite. Hvala gospodine potpredsjedniče. Kolega Pupovac vaše je pravo i da na temelju fragmentarnih podataka i krivih premisa dolazite do teze da ovaj prijedlog je mjera militarizacije hrvatskoga društva. je ipak da upozorim na činjenicu da se ovdje radi s jedne strane ne sporeći ovaj dobro obavljeni posao policije sa ovih 650 tisuća ljudi nego upozoravajući na činjenicu da je taj bio zapravo tranzit koji je bio europski dogovor da se prođe kroz Hrvatsku i to se moglo odraditi. Međutim, u međuvremenu ta ruta je sa europskog stajališta na europskoj razini zatvorena, Europa nema svoj novi koncept kako će rješavati migrantsku krizu. Činjenica je vjerojatno svima jasna i bez posebnih analiza da je pritisak na Europu da će i dalje biti godinama i ovdje se po mom mišljenju radi o ključnoj situaciji što će se dogoditi ako ta nova ilegalna nedogovorena ruta zaobiđe Grčku kao članicu EU i onda Hrvatska će biti prva kao članica EU u kojoj će te tisuće te tisuće onda ljudi mogu izaći odnosno nastojati prijeći hrvatsku granicu. Policijske snage u tom slučaju nisu dovoljne, bez obzira što kao što ste rekli su najveće u odnosu na broj stanovnika na 100 tisuća stanovnika u Europi, a to je izračunato upravo zato što Hrvatska ima više granica nego teritorija da se slikovito izrazim. Prema tome, niti ove snage neće biti dostatne jer imamo samo 1000 km granice sa BiH, niti će biti dostatne one snage da na tom mogućem morskom putu ove postojeće snage policijske i vojne koje su sada zajedničke mogu zaustaviti taj dio. I o tome se radi, a ne o militarizaciji ili ne znam čemu drugome. **Podolnjak, Robert (MOST)** Zahvaljujem. Odgovorit će uvaženi zastupnik Milorad Pupovac. Ja naravno cijenim vašu procjenu jer dolazi od čovjeka koji se razumije u ovu materiju. Ali bih htio kazati sljedeće, da ako ta procjena postoji onda je minimum da Odbor za nacionalnu sigurnost i Odbor za obranu dobiju adekvatnu analizu i preko njih Parlament. I da se Parlament ne zaobilazi u toj stvari i ne dobiva zakone na način na koji je dobiven ovaj zakon. Zbog toga što je to osjetljiva materija, vi to dobro znate, bolje nego ja, upravljanje silama države je jedna od najosjetljivijih stvari koje možemo imati u rukama. A ovdje nije bilo dovoljno osjetljivosti za tu činjenicu. Plašenje međunarodnim krizama, plašenje izbjegličkim valovima nije dovoljan argument za ovako osjetljivu stvar pogotovo među ljudima koji odgovorno pristupaju i razmišljaju o materiji kao što je ova. Eto iz tog razloga mi se čini da je Parlament s jedne strane zaobiđen u ozbiljnoj raspravi oko ove stvari a s druge strane u zakonskom rješenju otvara se mogućnost da umjesto Parlamenta o stvarima u kojima on ima ustavne ovlasti da odlučuje treba odlučivati netko u ime Vlade. **Podolnjak, Robert (MOST)** Zahvaljujem. Sljedeća replika uvažena zastupnica Marija Ilić. Zahvaljujem potpredsjedniče Sabora. Pa poštovani zastupniče Pupovac. Htjela bih se ustvari samo nadovezati i potkrijepiti s nekim podacima koje ste i sami u svojoj raspravi pokušali navesti no čini mi se da imam relevantnije podatke. prije nego što ih iznesem htjela bih reći da svaka iole ozbiljna uređena zemlja na svoju granicu dovodi vojsku samo u slučaju njene ugroze. Ukoliko policija ima nedovoljne kapacitete tada sigurno da je i logično da angažira rezervnu policiju. Hrvatska to sam htjela reći, trenutno ima što umirovljenih policajaca, što umirovljenih djelatnika, vojnih dakle djelatnih 7 tisuća i to u dobi od 50 do 54 godine, odnosno 13 tisuća 244 osobe u dobi od 45 do 65 godina sa prosjekom mirovine od 3500 I naravno da onda se pitamo, umjesto da ih stigmatiziramo da imaju povlaštene mirovine upotrijebimo njihova znanja, njihova iskustva, njihove vještine kako hoćete za čuvanje čuvanje sigurnosti građana a pojačajmo aktivnu policiju na granici onda kada je situacija takva da se mora pojačati. I na kraju samo da kažem da jednom lovačkom terminologijom nemojmo dozvoliti da topovima idemo na vrapce. Hvala Odgovoriti će uvaženi zastupnik Milorad Pupovac. **Pupovac, Milorad (SDSS)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Poštovana kolegice, nisam znao taj podatak ali on je samo jedna od ovih malih neophodnih činjenica koje trebamo znati kada se odlučujemo za ovu vrstu mjere. Ako je tako kao što vi kažete, a nemamo razloga ne vjerovati da je tako iznesenim činjenicama. Dakle mi još imamo oko 13 tisuća ljudi koji su ne tako davno izašli iz aktivnoga sastava bilo policije, bilo vojske. Ne možemo li kao država osmisliti kako ćemo i na koji način koristiti iskustvo, sposobnosti, znanja, vještine tih ljudi u slučaju kao što su ove? Naravno da možemo. Ali netko misli da je najpreča stvar, posegnimo za vojskom jer to dobro zvuči, to se dobro čuje, to se dobro vidi posebno ako ja to kažem. A takvih ima u našoj policiji koji se rado kite vojnim vokabularom i vojnim odorama i vojnim instrumentima. Žao mi je što je otišao kolega Tuđman ali to je jedan od dodatnih motiva što sam rekao ono što sam rekao. Imamo kapacitete, pokušajmo ih analizirati pa onda tek nakon toga vidjeti kada i u kojem momentu doista trebamo upotrijebiti i vojsku, ako trebamo. **Podolnjak, Robert (MOST)** Zahvaljujem. Sljedeća replika uvaženi zastupnik Stevo Culej. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče, kolegice i kolege. Uz dužno poštovanje gospodine zastupniče Pupovac, ja pozdravljam vaš prijedlog i vaše dobre namjere za angažmanom onih koji imaju iskustva iz nekih prošlih vremena u nadolazećim mogućim nevoljama. Pa ja tako mogu zastupati one koji su prvi radili sa izbjeglicama, između ostalog, mislim da sam i jedini ovdje osim mog uvaženog generala. Radi se o tome da smo prvo prihvaćali izbjeglice iz Aljmaša, pa smo prihvaćali izbjeglice u Kupljenskom poznate. Pa smo isto tako ispraćali neke koji su se nazivali izbjeglice pa su neki rekli smo i protjerali, nismo, sami su otišli. I tu sam učestvovao, naravno. Pa imam veliku empatiju kada su u pitanju sve izbjeglice po bilo kojem osnovu i po bilo kojem pitanju jer nitko ne voli vidjeti ona mala lica uplakana, bose noge po blatu, kako svoje a tako i tuđe. Ali izražavam zabrinutost da ste se svi upeli u to da mi ne dovedemo vojsku na našu granicu niti bilo gdje da upravljamo njome. Valjda je netko tko je preuzeo odgovornost u ovoj Vladi i nad ovom državom stvorio neku sigurnosnu prosudbu na osnovu koje je procijenio da bi angažman vojske u nekim situacijama bio potrebit. Nije li samo prihvat policije izbjeglica koji su išli preko Srbije uspio samo zato što je vojska se angažirala, što je napravila onaj kamp, što je napravila one šatore i što je pomogla? Nije sve bodljikava žica jer naša granica prema drugim susjedima je veoma razvedena i teško je pokriti samo sa policijom koja je što se tiče broja ipak mala da bi pokrila našu granicu. Hvala Odgovorit će uvaženi zastupnik Milorad Pupovac. **Pupovac, Milorad (SDSS)** Ja se sa vama slažem da je naša vojska u tom kritičnom momentu imala značajnu ulogu u pomoći oko rješavanja pitanja prispjelih izbjeglica na naš teritorij u skladu sa Ustavom i tako to može biti i nastavljeno. I tu je razlika između vaše pozicije i moje pozicije. Ono što bih još htio kazati cijeneći vaše zasluge, ne kao zastupnika nego vaše zasluge kao pripadnika Specijalne policije, ne bi li bilo mnogo korisnije u skladu sa raspravom koja se otvorila zahvaljujući podacima koje je iznijela kolegica iz Hrvatske stranke umirovljenika. Ne bi li bilo bolje da umirovljeni pripadnici policijskih i vojnih formacija umjesto da sudjeluju u političkim aktivnostima, političkim okupljanjima i postavljanjem političkih stvari budu aktivni sudionici ovih stvari o kojima govorimo i da im se ukaže čast po onome što znaju, po onome što umiju i po osjećajima koje nesumnjivo imaju kada je posrijedi zemlja. Ne bi li to bilo primjerenije odorama koje imaju, znanjima koje imaju i prisegama koje su prisegli.

Zastupnik Pupovac, vi ste kazali da je pitanje izbjegličke krize i pitanje vanjske politike, da treba pojačati udio Hrvatske u europskoj zajedničkoj sigurnosnoj vanjskoj politici. Ja se sa vama slažem i to je razlog zašto je u prošlom sazivu Vlada imala izuzetno aktivnu ulogu na ovom području. I evo sa nama ovdje sjedi ministrica vanjskih poslova iz te Vlade koja je prva u Vijeću za europske poslove EU iznijela prijedloge kako stabilizirati Siriju. Jer znamo ukoliko ne stabiliziramo izvore da nećemo moći zaustaviti izbjegličku krizu. Prva je u dvije faze podijelila proces, prva faza u kojoj je …/Govornik se ne razumije./… trebao igrat ulogu, a to je faza stabiliziranja zemlje u smislu zaustavljanja vojnih operacija i pobjede nad Islamskom državom. I druga faza, početak političkog procesa gdje bi narod Sirije trebao izabrat svoje vodstvo i gdje …/Govornik se ne razumije./… ne bi nužno trebao igrati političku ulogu ako to narod Sirije ne želi. Naši saveznici to nisu neki dobronamjerno prihvatili, ali u konačnici to je postala politika EU. Prema tome, to je jedan bitan doprinos Hrvatske zajedničkoj europskoj sigurnosnoj i vanjskoj politici koju je učinila Hrvatska u liku ministrice vanjskih poslova. Da li je hrvatski premijer, ministar vanjskih poslova ili bilo koji član Vlade priupitao ministricu za jedan background brifing, jednu pozadinsku informaciju o tome što se zbivalo, što je hrvatska politika radila, koji su rezultati bili ostvareni kako bi možda nastavio na ove rezultate nadograđivati nove. Nije, bar prema onome što ja znam. Ali zato smo mogli čitati u novinama pokušaje da se umanje izgledi bivše ministrice za kandidaturu za jedno od najprestižnijih mjesta u međunarodnoj Hvala. Niste se javili. Dobro. Idemo onda na zadnju repliku uvaženi zastupnik Mile Horvat. Izvolite. **Horvat, Mile (SDSS)** Zahvaljujem se uvaženi kolega profesore Pupovac. Vaš dio rasprave koji ukazuje na prisutnost političkih igara i politizacije ove teme, ozbiljne teme me ponukao da o meritumu stvari se ponešto drugačije razmišljam i da pokušam iz opreza reći jedan pravac o kom se malo priča. Dakle, mi ovdje govorimo cijeli dan i upozoravamo javnost da postoji kriza. Ministar je rekao da kriza traje, da je kriza prisutna, ozbiljna, vjerojatno će trajati. I nije li to uopće osnova jedne teorije, tzv. čikaške ekonomske škole, tzv. doktrine šoka koja kaže da treba stvoriti atmosferu izvanrednog stanja moguće opće opasnosti, da bi se onda stvorila pretpostavka za Fridmanovu teoriju o definitivnoj deregulaciji države, desocijalizaciji društva tzv. čistom tržištu, odnosno minimumu države a maksimumu korporativnog kapitala. Zašto to kažem? Indikativno je da je objavljeno da su dva nova savjetnika, ekonomska savjetnika premijera upravo ljudi iz čikaške škole vrlo tvrdi libertarijanci. Nije li upravo indikativno jučer u proračunu što smo vidjeli da država apsolutno smanjuje sredstva za socijalu, za civilno društvo. Vjerojatno će vrlo brzo doći na raspravu i tema oko oko reorganizacije zdravstva i mene to upozorava na onu čuvenu samo kriza stvarna ili percepirana producira stanje za promjene. A ta Fridmanova teorija u mnogim državama se pokazala vrlo diskutabilnom a čak i vrlo predatorskom. **Podolnjak, Robert (MOST)** Nemate potrebe. Replika uvaženi zastupnik Josip Borić. Hvala uvaženi potpredsjedniče. Kaže kolega Pupovac u jednom dijelu svoje rasprave ugroza turizma. ugroza turizma. Znači, nakon upitne ustavnosti, tenkova na ulici to je militarizacija ovaj zakon će ugroziti hrvatski turizam. Odlično! Brinemo se o turistima, narodu kako bude. Zašto to kažem? Bili ste dio vladajuće većine i niste tada rekli da je ugroza turizma podizanje među stope PDV-a sa 10 na 13 za ugostiteljske usluge. Konkurentnost. Nije vas bilo briga. Narušavanjem problema donošenjem zakona tzv. lex Perković 28.06.2013. tri dana prije ulaska u EU to nije bila ugroza turizma i povjerenja, 78 glasova za i 6 protiv. Spremno ste dali ruke i za promjene Ustava da se taj zakon lijepo i sanira. … /Upadica Podolnjak: Molim vas držimo se svi dnevnoga reda i ove točke. I jedna i druga strana. /… Pa dokazujem Evo dokazujem da nije ugroza turizma i navodim što je bila ugroza a s time su se složili i za to su dignuli ruku. I sada za jednu mogućnost koju daje ovaj zakon i za vaše priviđanje da su na tisućama kilometara granice već žica i vojska sa dugim oružjem čujemo da će nam to silno ugroziti turizam. Za vašu informaciju na tržištima je 20% više Nijemaca, u Austriji prva top destinacija nakon dugo, dugo vremena. Što može ugroziti turizam? Nesigurnost Nesigurnost gospodo draga. Incident. Igramo se zato gospodo što vas očito lovi nekakva paranoja. Ja ne vidim razloga da i treći element danas ubacujete kao razlog zašto ne treba donijeti ovakav zakon. Potpuno krivo gospodine. Zahvaljujem. Odgovorit će uvaženi zastupnik Milorad Pupovac. **Pupovac, Milorad (SDSS)** Za ovako ozbiljne promjene traži se ozbiljna rasprava. Za ozbiljnu raspravu treba ozbiljan predložak. Dobili smo izmjene dva članka sa karticu i pol obrazloženja koje su nomotehničke administrativne prirode. Iz uvodnih izlaganja čuli smo vrlo, vrlo štura obrazloženja. I nije čudo što je rasprava u pojedinim razdobljima otišla u pravcima u kojima nije trebala, na koju smo potrošili vlastite emocije i vlastitu energiju. energiju. Ali to zapravo vraća cijelu stvar kolega Borić, nećemo mi našim sofističkim nadmetanjima ovdje biti pametniji jedni od drugih i vraćati cijelu stvar na to da mi nemamo obrazloženja za ovu zakonodavnu inicijativu. To što netko kaže da je u atmosferi, da je u zraku ili da se osjeća to nažalost nije dovoljno. I to pobuđuje sumnju da netko sutra kad pomisli iz kojih razloga može iskoristiti ovaj zakon i ovo zakonsko rješenje. A pogotovo ako mi sami doprinosimo atmosferi. A to što nam pogranična područja od Slavonije, Baranje, Posavlja, Banije, Like propadaju. Jučer smo slušali raspravu o tome da ako bi izborne jedinice bile županije da bi Lika imala pravo na jednog zastupnika. Zašto? Pa zato što više nema ljudi tamo. I nema ih uz našu granicu. I umjesto da se bavimo tim strukturalnim pitanjima mi se bavimo ovim, jačamo malo mišiće. Pa za to su potrebne teretane dovoljno, a ne Sabor i ne zakoni. **Podolnjak, Robert (MOST)** Zahvaljujem. Za riječ se javio i zamjenik ministra gospodin Ivić. Hvala lijepo poštovani gospodine potpredsjedniče. Uvaženi gospodine Pupovac vi ste u svom izlaganju između ostalog rekli da se s ova dva zakona oduzimaju i određene ovlasti Hrvatskog sabora. Ovlasti nad Oružanim snagama jasno su definirane Zakonom o obrani. I Zakon o obrani jasno propisuje koje su nadležnosti Hrvatskog sabora, koje su nadležnosti Hrvatske vlade, predsjednika, ministra itd. S tim da Zakon o obrani razlikuje uporabu Oružanih snaga i korištenje Oružanih snaga. Uporaba Oružanih snaga se odnosi na ratno stanje, izvanredno stanje, djelovanje hrvatskih Oružanih snaga preko granice itd. U tom slučaju odluku o uporabi Oružanih snaga donosi Hrvatski sabor, predsjednik Republike, predsjednik Vlade i ministar obrane u skladu sa zakonom. To je članak 46. A odluku o korištenju Oružanih snaga, a korištenje Oružanih snaga se odnosi na mirnodopsko vrijeme, donosi naravno Vlada RH ili ministar obrane sukladno sa odredbama Zakona o obrani. Dakle, ovdje se ne radi ni o kakvom oduzimanju eventualnih ovlasti Hrvatskog sabora nego se dosljedno primjenjuju odredbe ovog Zakona

Potpredsjedniče, naime pošto vodimo objedinjenu raspravu jednu primjedbu odnosno opasku. U ime predlagača Ministarstva obrane, u ime Ministarstva unutarnjih poslova nema nikoga. Ja bih vas molio da u 15,00 sati dođe ili zamjenik ministra unutarnjih poslova ili ministar. **Podolnjak, Robert (MOST)** Sad smo prekinuli, morao je na sjednicu Vlade i zato je ovaj prekid. Nastavit ćemo u 15,00 sati. Zapisat ćemo vaše replike i nastaviti u 15,00 sati.

Hvala vam.